Hvala. Za predstavitev stališča dajem besedo predstavnici Vlade dr. Dominiki Švarc Pipan, ministrici za pravosodje. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami in pred nami vsemi je po po dolgih razpravah končno predlog začetka postopka za spremembo ustave, katere ključni cilji in rešitve so usmerjene v umik dnevne politike ali vsaj minimiziranje tveganja vpliva dnevne politike na imenovanje sodnic in sodnikov, in to na način, da se pristojnost imenovanja sodnikov z Državnega zbora prenese na predsednico ali predsednika republike. Sodni svet pa bi tudi po spremembi ustave ohranil že sedaj uveljavljeno predlagalno pristojnost, to je torej pristojnost, da predlaga kandidate za imenovanje sodnikov, po novem predsednici republike, ne več Državnemu zboru. Na nujnost takšne spremembe ustave oziroma spremembe ustave v smeri umika imenovanja ali imenovalne pristojnosti iz Državnega zbora opozarjajo tako slovenska pravna stroka kot tudi mednarodne institucije, saj je predlagana sprememba po mnenju teh institucij, slovenske stroke ter tudi po mnenju Vlade nujen korak v smeri strukturne krepitve neodvisnosti sodstva kot ene od treh enakovrednih vej oblasti, ki pa ima edina, za razliko od ostalih dveh vej oblasti, načelo neodvisnosti tudi zapisano v ustavi in torej ustavno zaščiteno. Trenutni sistem, kot ga imamo, sicer ni usoden s tega vidika, bo pa sprememba v smeri, kot jo predlaga predlagatelj, prav gotovo pomenila še večjo zaščito načela in neodvisnega položaja sodstva v slovenskem ustavnem redu. Seveda se ustava spreminja s tresočo roko in je potrebno premisliti vse dimenzije in tudi nianse takšne spremembe. Z vsem tem sta se ukvarjali tako Ustavna komisija kot tudi strokovna skupina, ki jo je Ustavna komisija v ta namen imenovala. Naj povem, da smo tudi na Ministrstvu za pravosodje tvorno sodelovali tako v delu Ustavne komisije kot tudi pri spremljanju predlogov, pomislekov strokovne skupine in da bom sama in s svojo ekipo tudi v nadaljevanju tega postopka, če bo njegov začetek danes potrjen, seveda tvorno sodelovala z vsemi deležniki, zato da najdemo rešitev, ki bo imela čim večjo legitimnost in ki bo resnično prispevala h krepitvi neodvisnosti slovenskega sodstva. Zato, spoštovane poslanke in poslanci, tudi Vlada Republike Slovenije podpira predlog za začetek postopka za spremembo Ustave. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila mag. Urška Klakočar Zupančič. Izvoli. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, predlagatelji in predstavniki Vlade! Ustava Republike Slovenije s 23. decembra 1991 je najpomembnejši dokument v naši zgodovini. Na eni strani predstavlja uresničitev državne suverenosti, ki jo je 25. junija leta 1991 vzpostavila Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, po drugi strani pa zagotavlja demokratični politični sistem, varstvo človekovih pravic in svoboščin, pravno in socialno državo ter druge demokratične vrednote in načela ter vzpostavlja druge demokratične institucije. Ustava predstavlja tako družbeno pogodbo kot tudi vrhovni pravni akt v pravnem redu Republike Slovenije. Kot družbena pogodba in pravni akt hkrati predpisuje in pravno oblikuje državno ureditev. Kot že samo poimenovanje države Republika Slovenija pove, je za Slovenijo z ustavo predpisan republikanski tip politične ureditve. Beseda izhaja iz latinskega izraza res publica ali javna zadeva in nakazuje, da je prebivalstvo udeleženo pri odločanju o javnih zadevah oziroma državnih in lokalnih zadevah. Pri tem tipu ureditve je ustava najpomembnejši akt za delovanje države. Ustava posameznim državljankam in državljanom jamči osebno, politično in gospodarsko svobodo ter človeško dostojanstvo, družbi kot celoti pa zagotavlja demokratičnost državne ureditve in s tem demokratični način upravljanja, ki ga predstavlja načelo iz 3. člena Ustave, ki določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. To oblast državljani izvršujejo bodisi neposredno bodisi posredno prek svojih predstavnikov v državnih in lokalnih organih oblasti. Slovenija kot demokratična republika vzpostavlja parlamentarno obliko oblasti z mehanizmi zavor in ravnovesij ali angleško checks and balances, kot jih poznajo tudi druge parlamentarne demokracije. Republika v zgodnejših oblikah ni poznala delitve na zakonodajno, izvršilno in sodno. Gre za dediščino razsvetljenstva iz 18. stoletja. Takrat je prevladalo spoznanje, da oblast ne sme biti absolutna in da jo je zato treba porazdeliti med različne nosilce oblasti. Vsi vemo, kakšen je bil absolutizem in kje se je takrat koncentrirala oblast. In ideja o delitvi oblasti na tri veje je Montesquieujeva. Kot veste, smo tudi mi, preden smo se leta 1991 osamosvojili, bili del socialistične republike, kjer smo poznali načelo enotne oblasti, kjer je bil edini suveren ljudstvo oziroma delavski razred in delavni delavni ljudje. Temu načelu smo se 23. decembra leta 1990 plebiscitarno odrekli in ga, kot že omenjeno, decembra 1991 nadomestili s prehodom v sistem parlamentarne demokracije, kjer je sodna funkcija, ki jo opravlja sodstvo, poleg izvršilne in zakonodajne ena izmed treh funkcij oblasti, ki skrbijo za pravni red v državi. V moderni demokratični državi smo ne glede na omenjeno delitev oblasti velikokrat priča dejstvu, da vlada in parlament, ki ga obvladuje večina, ki imenuje tudi vlado, ne opravljata vloge zavor in ravnovesij celovito. Zato je zahteva po neodvisni in nepristranski sodni kontroli nosilcev obeh vej oblasti toliko bolj potrebna, tako s strani rednega sodstva kot tudi Ustavnega sodišča, ki sicer ni predmet predmetne spremembe ustave. Med osnovne naloge sodnega sistema sodi odločanje o pravicah in dolžnostih državljanov v konkretnih primerih ter odločanje o obtožbah zoper njih. Ustava določa, da so vsa sodišča nepristranska, neodvisna in ustanovljena z zakonom, sodniki pa so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni, vezani le na ustavo in zakon. Predpogoj za to, da lahko sodstvo učinkovito izvaja svojo vlogo, je, da se mu zagotovi dejansko neodvisnost v razmerju do drugih dveh vej oblasti. Kljub tem navedbam kadrovsko funkcijo za sodno vejo oblasti še vedno izvršuje Državni zbor. Naš Državni zbor ima dejansko precej več tovrstnih funkcij, kot pa je sicer značilen obseg volilnih funkcij za sodobne, primerljive, zlasti pa še za vse kontinentalne države. V okviru svoje volilne funkcije je tako v pristojnosti Državnega zbora tudi izvolitev in razrešitev vseh sodnikov vseh rednih sodišč. Da sodnike na predlog Sodnega sveta voli parlament, je, kot že omenjeno, slovenska posebnost in dokazuje, da so v slovenskem ustavnem redu še vedno ohranjeni ostanki skupščinskega sistema, ki so z vidika parlamentarnega sistema vprašljivi. Zavedati se je treba, da je v bivši Socialistični republiki Sloveniji sodnike volila in imenovala skupščina, ki je sodnikom mandat podelila za dobo osmih let. Šlo je za tako imenovani omejeni, začasni in ponavljajoči se sodniški mandat, kjer so bili sodniki ocenjeni in na podlagi pozitivne ocene dela ponovno imenovani. Po osamosvojitvi pa smo v ustavo, ustavno načelo delitve oblasti, neodvisnega sodstva in trajnega sodniškega mandata, pri čemer se je kadrovska funkcija še vedno ohranila v rokah parlamenta oziroma Državnega zbora. Gre torej za odmik od parlamentarnega sistema, ki je predvsem posledica ravnanj takratne politike oziroma sprememb, ki so bile v ustavo vnesene v zadnji fazi njenega sprejemanja. Predvsem zaradi strahu nekaterih politikov pred nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom je Državni zbor takrat dobil nekatere pristojnosti, ki mu ne pripadajo. Veste, v čem je največji paradoks te slovenske parlamentarne anomalije? Da so takšno socialistično skupščinsko ureditev, ki izhaja iz omenjenega načela enotnosti oblasti, ohranili ravno apologeti in zagovorniki demokratične tranzicije, torej prehoda iz socialističnega v demokratični sistem, ki jih tudi danes lahko vidimo v tej parlamentarni dvorani. Ali pa ne ravno zdaj. Kaj torej predlagamo v Poslanski skupini Svoboda? Da se po več kot 33 letih vrnemo na začetek oziroma k izvoru, in sicer k tako imenovani podvinski ustavi. Strokovna skupina skupščinske ustavne komisije je avgusta leta 1990 sestavila predlog osnutka nove slovenske ustave, ki je v javnosti dobila ime podvinska ustava, 12. oktobra 1990 pa je ustavna komisija na temelju predloga podvinske ustave določila osnutek ustave in ga s spremno razlago posredovala v javno razpravo. Naj vam zdaj preberem besedilo določbe 127. člena te podvinske ustave: »Sodnike imenuje predsednik republike na predlog sodnega sveta. Predsednik republike lahko vrne predlog sodnemu svetu v ponovno odločanje. Predlog, ki ga je svet sprejel pri ponovnem odločanju s kvalificirano večino, določeno z zakonom, je predsednik dolžan sprejeti in kandidata imenovati.« Konec navedka. Naš predlog oziroma predlog, ki ga je po temeljiti in strokovni razpravi pripravila strokovna skupina pri Ustavni komisiji, pa se glasi takole: »Sodnike imenuje predsednik republike na predlog Sodnega sveta. Sodni svet o predlogih za imenovanje sodnikov odloča z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.« Konec navedka. Kot vidite, gre v bistvu za predlog, ki so ga leta 1990 spisali najbolj ugledni ustavnopravni strokovnjaki različnih nazorskih usmeritev, kot so dr. Jambrek, dr. Jerovšek, dr. Grad, dr. Ude, mag. Krivic in drugi. Kljub temu da so omenjeni strokovnjaki predlagali, da sodnika imenuje predsednik republike na predlog Sodnega sveta, so nato politiki v Državnem zboru ta predlog spremenili oziroma določili, da sodnike voli Državni zbor. Kot že omenjeno, je bila ta anomalija v parlamentarnem sistemu oblikovana ad personam zaradi bojazni pred takratnim predsednikom Predsedstva Republike Slovenije Milanom Kučanom. Kučan je bil predsednik Predsedstva Republike Slovenije od izvolitve na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 do 25. junija leta 1991, ko je Slovenija razglasila neodvisnost. 23. decembra leta 1991 se je funkcija s sprejetjem Ustave Republike Slovenije preimenovala v predsednika Republike Slovenije in uvedla petletni mandat. Ob koncu dveletnega mandata je bil 1992 ponovno izvoljen za predsednika na prvih volitvah v samostojni Sloveniji, leta 1997 je bil izvoljen še drugič. V Poslanski skupini Svoboda se nam zdi absurdno, da se tudi danes zgodovina z nekaterimi istimi akterji ponavlja in da danes slednjo spremembo zavračajo, ker je predsednica republike Nataša Pirc Musar, poleg tega pa neosnovano trdijo, da želimo uvajati tako imenovani predsedniški sistem. Seveda gre tukaj za manipulacijo, saj vsi vemo, da ima v državah s predsedniškim sistemom predsednik podobno vlogo kot predsednik vlade v parlamentarnih sistemih in ima torej vsa izvršilna pooblastila, ni odgovoren zakonodajni veji oblasti in ta ga ne more odstaviti. Vprašanje, ki se nam postavlja, pa je, ali bi ta isti politiki trdili, da dobivamo predsedniški sistem namesto parlamentarnega, če bi bil predsednik kdo drug, morda Anže Logar. Zato so razprave in poročanje o tem, da bo Državnemu zboru odvzeta ena od njegovih ključnih oziroma pomembnejših funkcij, da se uvaja predsedniški sistem, da se s spremembami skriva načrt za zmanjševanje varovalk pred političnimi zlorabami oziroma da gre za politizacijo sodnega sveta in podobno, popolnoma neosnovane in napačne. Državnemu zboru ne bo odvzeto nič, kar pripada parlamentom v primerljivih demokratičnih sistemih. Zadaj tudi ni nobenega skrivnega načrta za uvedbo predsedniškega sistema in še manj vdora politike v delo Sodnega sveta. Moderne evropske ureditve, temelječe tako kot naša na ustavno določeni delitvi oblasti, take ureditve imenovanja sodnikov oziroma tovrstne pristojnosti parlamentov ne poznajo. Dejstvo je, da v teh ureditvah sodnike običajno imenuje šef države, predsednik ali pa jih imenuje za področje sodstva pristojni organ. Vzpostavitev in delovanje neodvisne sodne veje oblasti brez neposrednega sodelovanja parlamenta namreč s tem ni v ničemer zmanjšana, ogrožena ali kakorkoli okrnjena, okrnjena, pač pa je, poudarjam, nasprotno parlament v tem delu razbremenjen, spet poudarjam, zanj neprimerne vloge. Gre za preprosto demokratično zahtevo, da sodišča ne smejo odločati všečno vsakokratni politični oblasti. Sodniki ne smejo dopustiti, da bi njihove odločitve vodil strah pred tem, ali bodo lahko kandidirali na sodniško funkcijo, in to v Sloveniji ali na kakšno drugo funkcijo na drugih sodiščih. V modernih parlamentarnih demokracijah poznajo dva različna sistema. Po enem je izbira sodnikov v rokah sodnega sveta, bolj kot ne formalno imenovanje pa opravi predsednik republike. Po drugem pa sodni svet, ki ga sestavljajo predstavniki zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, sam imenuje sodnike. To izhaja tudi iz mnenja raznih mednarodnih organizacij in sodniških združenj, ki že mnoga leta opozarjajo, da so sedanje volitve sodnikov v Državnem zboru sporne oziroma problematične, saj predstavljajo grožnje politični neodvisnosti sodnikov. Zato nam oni predlagajo, da prenesemo pristojnost za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov z Državnega zbora na predsednika republike. S tem bi ob upoštevanju ustavnega položaja predsednika republike ter njegovih pristojnosti upoštevali tako načelo delitve oblasti kot načelo ljudske suverenosti – nosilec oblasti je ljudstvo, ki na neposrednih in splošnih volitvah voli predsednika republike – in odpravili tveganje politizacije sodstva. Neodvisnost sodstva se kaže prav v tem, kdo imenuje in razrešuje sodnike. Gre za vzpostavljanje ravnotežja med zagotavljanjem nadzora nad delom sodstva s strani drugih vej oblasti in preprečevanjem vplivanja drugih dveh vej oblasti na odločanje sodnikov. Zavedati se je treba, da sodniki lahko odločajo tudi o odgovornosti funkcionarjev v Vladi in parlamentu. Neodvisno pa sodnik lahko odloča samo takrat, ko ne obstaja bojazen o tem, da bi lahko njegove odločitve vplivale na njegovo imenovanje, napredovanje ali razrešitev. Zaradi slednje rešitve se zavedamo, da bo potrebna povečana vloga Sodnega sveta v teh postopkih, zato smo ne glede na to, da prvotni predlog za spremembo ustave ni vseboval spremembe 131. člena, podprli tudi predlog Nove Slovenije za odprtje tega člena ustave v ustavnorevizijskem postopku. Kot veste, je Ustavna komisija na njihov predlog sprejela predlog sklepa, ki je podelil mandat strokovni skupini pri Ustavni komisiji, da naj v stališču pripravi tudi predlog spremembe oziroma dopolnitve 131. člena Ustave, ki bo ustavnopravna podlaga za okrepitev vloge Sodnega sveta kot gradnika in varuha samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti ter organa pravosodja, ki skrbi za kakovost dela sodišč in sodnikov ter javni ugled sodstva. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da slednji predlog resda predstavlja politični kompromis, ki bo olajšal nadaljevanje ustavnorevizijskega postopka, hkrati pa opozarjamo, da je tudi strokovna skupina pri Ustavni komisiji izkazala naklonjenost dopolnitvam obstoječega 131. člena Ustave, ki bi ustrezale tej okrepljeni vlogi Sodnega sveta, če bo predlog za spremembo ustave sprejet. Še posebej zato, ker so opravili temeljit primerjalnopravni pregled in posvetovanje z vsemi relevantnimi institucijami. Njihov predlog temelji na dobrih praksah oziroma na uveljavljenih standardih v državah članicah Evropske unije, s katerimi se radi primerjamo, in tudi standardih mednarodnih teles, kot je Beneška komisija, sodniških združenj, kot so Iternational association of judges, International association of judicial independence and world peace, European law institute in drugi. Predlog stališča strokovne skupine za spremembe 131. člena v Poslanski skupini Svoboda podpiramo, tudi glede odmika predsednika republike od vloge predlagatelja volitev članov Sodnega sveta glede z ustavo določene pristojnosti imenovati sodnike na predlog Sodnega sveta. Strokovna skupina je v svojih mnenjih navedla kar nekaj močnih ustavnopravnih argumentov, ki govorijo o tem, da slednja rešitev ne prinaša politizacije volitev članov Sodnega sveta v Državnem zboru. Poleg tega pa opozarjamo tudi, da je pomembno, da sodniki v Sodnem svetu niso v manjšini, preostali člani Sodnega sveta pa morajo biti izbrani izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih uveljavljenih pravnikov po postopku, v katerem ima vpliv tudi parlamentarna opozicija. To je mogoče najbolj učinkovito zagotoviti z uvedbo dvotretjinske večine. Vloga Državnega zbora pa se krepi tudi zaradi dejstva, da se bo zakon, ki ureja Sodni svet, sprejemal s kvalificirano večino. S tem bomo lažje zagotovili tudi kakovost izbranih članov Sodnega sveta izmed nesodnikov ter transparentnost izbirnega postopka in tudi volitev članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, po skoraj 30 letih imamo možnost, da po vzoru podvinske ustave dokončno konstitucionaliziramo sodno vejo oblasti kot samostojno in neodvisno in jo končno postavimo ob bok drugima dvema, in sicer po vzoru demokratičnih sistemov, po katerih se tako zelo radi zgledujemo. V Poslanski skupini Svoboda bomo zato predlog, da se začne postopek za spremembo Ustave, in stališče Ustavne komisije o osnutku ustavnega zakona, ki ga je pripravila strokovna skupina pri Ustavni komisiji, seveda

Danes naj bi bil glavni razlog za predlagano spremembo, da bi se preprečila, kot pravite, ali odstranila politizacija sodne veje oblasti. Kako se to dobro sliši. Kaj pa je, gospe in gospodje, politizacija sodne veje oblasti? Ali je to izvolitev sodnikov v parlamentu? Prav gotovo ne. Politizacija sodne veje oblasti je zloraba sodne veje oblasti za politično obračunavanje. Politizacija sodne veje oblasti je, če se nek sodni proces napove politično, potem se ga vleče dolgo vrsto let, oživi pred vsakokratnimi volitvami se na koncu na osnovi tega procesa zapre vodjo opozicije tik pred naslednjimi volitvami. In čisto na koncu Ustavno sodišče v celoti razveljavi celoten proces, za katerega zapiše, da je bil od prve do zadnje črtice kršitev človekovih pravic. Gospe in gospodje, to pa je politizacija sodne veje oblasti. In to smo v Sloveniji že doživeli. Ali vaš predlog to preprečuje? Kje pa! To betonira. To se pravi, vaš predlog je zato, da se ohranja in utrdi politizacija sodne veje oblasti. Če ga odstranimo, vse tisto orwellovsko levičarjenje, in prevedemo v pravo slovenščino. Zato da se ja ne bi nič spremenilo. Pravite, to naj na imenovanje sodnikov ne bi imelo več vpliva, pač tisti, ki so v politiki. bežite, no. Kaj pa je predsednik države? Predsednik ali predsednica države je točno in samo eklatantna prvorazredna politična figura in nič drugega. Je politik. To se pravi, od politikov v parlamentu, kjer so zastopane vse relevantne politične opcije, ki so dobile svojo verifikacijo z volitvami, to predajate v roke politiku, ki je pač en tak, kot je, s svojimi vrednotami, s svojim političnim prepričanjem in brez vsakega nadzora. In temu vi pravite pozitivna sprememba. Ne, to bo utrdilo to, kar sem rekel, politizacijo slovenskega pravosodja. To je v resnici vaš cilj. In zdaj pravite, da tak predlog, kot je pred nami, zagotavlja večjo neodvisnost. Neodvisnost od česa? Od zlorabe? Zloraba je bila dejstvo. To se pravi, jo utrjuje. In eden od ščitov naj bi bili drugačna vloga in drugačna sestava Sodnega sveta. Sodni svet, tak kot je bil – znova se vračate na tista izhodišča, ki so bila itak že pri sedanji ustavi – se ni ravno izkazal kot nekdo, ki ščiti integriteto in ugled sodne veje oblasti. Kajti če kje, v sodni veji oblasti ne bi smela veljati senca dvoma o tistih, ki to funkcijo opravljajo. Kaj je naredil Sodni svet v zadevi Masleša? Ali je zaščitil javnost, je zahteval, da se razgrnejo vsi dokumenti, ki bi opredelili, ali je človek, ki je sodil kot vrhovni sodnik, dejansko izpolnjeval vse formalne pogoje ali pa jih ni? Kajti s tem bi zamajali vse procese, ki so prišli takrat do Vrhovnega sodišča. Vse, vključno z najtežjimi kazenskopravnimi zadevami. Se zavedate, kaj to pomeni? In namesto da bi odstranil senco dvoma, je Sodni svet zaščitil Maslešo. In vi pravite, da je to garancija za karkoli. Ne, to je garancija za to, da se bo take stvari peljalo še naprej. Nekoliko drugačna sestava, pa ne bistveno drugačna, tega seveda v ničemer ne bo spremenila. Ob tem, ko ste poudarjali, kako je nujno to spremeniti, ste pravzaprav sami povedali, kaj je dejstvo, nehote. Kajti ustavo, če bi izhajali iz teorije ustavnega prava, je treba spreminjati s tresočo roko. Ampak v Sloveniji, kot smo videli že v primeru volilnega sistema in kot vidimo danes, se ustava spreminja s tresočimi hlačami, zaradi tega ker se očitno beži pred nadzorom javnosti. Kajti vsa sprememba v resnici ne pomeni nič drugega, kot da se iz parlamenta, kjer so zastopane vse politične opcije in prisotna javnost, to se pravi nadzor javnosti, stvari premika v roke predsedniku oziroma predsednici države, daleč od oči javnosti, kjer seveda ni nobene opozicije, in stvari bodo po vašem prepričanju tekle kot namazane To ste tudi sami povedali. Ste pa, zelo zanimivo, tudi zapadli v eno kontradikcijo, ki jo je verjetno že javnost opazila: ko je gospa, ki je predstavljala uvodne besede kot predlagateljica, govorila cel uvod o predsednici države, vlogi predsednika, potem smo pa zdajle slišali ravnokar, da sploh ne gre za predsednika, ne gre za to, ampak da gre za nekaj drugega. Ne, gre za predsednika, dajmo se direktno pogovarjati. Gre za to, da želite ohraniti ta sistem, in vsi, ki vam pri tem pomagajo, vam pomagajo tako, da Slovenija še dolgo dolgo dolgo časa ne bo imela imela učinkovitega in demokratičnega pravosodnega sistema, ki bi dejansko temeljil na ravnovesju, checks and balances, kot se temu reče v angleščini, se pravi uravnoteženju medsebojnih nadzorov različnih vej oblasti. Kajti ena od oblik tega je prav imenovanje sodnikov v Državnem zboru. Za tiste, ki ste morda to spregledali. Kaj v praksi to pomeni? Kolikor se jaz spomnim, je samo v kakšnih treh primerih, pa še od tistih je potem pri ponovnem poskusu en primer odpadel, ker je bil imenovan, prišlo do zapletov v Državnem zboru, sploh pri imenovanjih sodnikov. Ampak tam so bile zelo upravičene pripombe, ki so izhajale iz njihovega dosedanjega dela, iz kršitev človekovih pravic, iz politizacije pravosodja in tistega dela, ki ga je ta človek pred tem opravljal, se pravi vsega tistega, kar ne bi smelo biti prisotno v pravosodju. Vi sedaj to ohranjate, potrjujete, betonirate za zelo dolgo časa. Saj vemo, kaj je z ustavnimi spremembami – ko se enkrat sprejmejo, je zelo dolgo časa potrebno, da se spremenijo, ali pa se sploh nikoli več ne. Prej ste uporabljali tudi sklicevanje na podvinsko ustavo. Slučajno sem imel to čast in srečo v življenju, da sem bil zraven, ko se je to pisalo v neki širši skupini. Se pravi, če se govori o podvinski ustavi, potem je treba povedati, da je bilo tam marsikaj drugače, kot je zapisano v sedanji ustavi, in da je bila tam tudi funkcija in izvolitev funkcije predsednika mišljena drugače, volil naj bi ga parlament, kolikor se jaz spomnim. Kot vidite, sem edini, ki ne bere, ampak mislim, da se lahko kar zanesem na tisto, kar se spominjam. Zanimivo je tudi, da je bila ta podvinska ustava zapisana drugače, da je bila v bistvu zapisana za večinski volilni sistem v parlamentu in da je bila celo možnost odpoklica poslanca po posebnem postopku, na zelo zapleten način. Ampak to bi dalo seveda poslancem zelo veliko odgovornost pa tudi zelo veliko politično moč. In obenem sem jaz trdno prepričan, da bi v tem primeru imeli precej drugačno sestavo in da bi bila Slovenija boljša in mnogo uspešnejša in da se, mimogrede, s temle predlogom, s katerim se danes ukvarjamo, zanesljivo ne bi srečali. Tisto, kar je problem v Sloveniji, je to, da mi v resnici nimamo že v tem trenutku, pod sedanjo vlado delujočega medsebojnega nadzora različnih vej oblasti. In da je mera polna, tista, ki ji želite zdaj dati v roke imenovanje sodnikov, to je predsednica države, je rekla ob tem, ko so bila ob neki sporni sporni zadevi na Ustavnem sodišču različna mnenja, da bo ona že poskrbela, da v bodoče ne bo več takih različnih mnenj. To se pravi, da bo to ultralevičarski monolit, prevedimo to spet v slovenščino. O tem, kaj to pomeni že zdaj, smo se lahko prepričali ob pravem primeru tistega enotnega socialističnega delovanja različnih vej oblasti, unificirane oblasti, kot smo videli v primeru spreminjanja Zakona o zakonski zvezi. Kaj je bilo tam? Ustavno sodišče je naredilo en ustavnopravni konstrukt, in to večina v tem sodišču, ob sicer dveh korektnih da je to čisto zgrešeno in očitno protiustavno, povozilo 53. člen slovenske ustave, ki pravi, da država ščiti materinstvo, očetovstvo, otroka, družino, potem je povozilo mednarodne akte. In takoj ko se je to dalo ven, je pač v Vladi bilo očitno že pripravljeno besedilo zakona, če se vse vnaprej zmeni, to ni problem, zakon je šel po hitrem postopku čez parlament, bil je sprejet, in ko je bil predlog za to, mora iti na referendum, kjer bi seveda neposredno odločilo ljudstvo, skladno s 3. členom Ustave Republike Slovenije, je Ustavno sodišče še to preprečilo, seveda na predlog večine v parlamentu. Pa je lepo krog zaprt in imamo enotno socialistično delovanje oblasti. Toliko v praksi. En tak primer, kako to deluje. Zaradi tega se je seveda izgovarjati, da je ta predlog zato, da bo to v bodoče bolje delovalo, ne samo za lase privlečeno, ampak milo rečeno norčevanje iz javnosti, ki nas zdajle posluša. smo pač vse to že videli in že doživeli. To so dejstva. Pri samem pravosodnem sistemu je dejstvo, da ima Slovenija izjemno veliko število sodnikov, pa kljub temu ta sistem ne deluje tako, kot bi moral. Dejstvo je, da imamo velikanske sodne zaostanke, in dejstvo, da smo konkretnem primeru, ki sem ga prejle navedel, bili že priče politizaciji sodne veje oblasti za zlorabo, za obračun s politično opozicijo. Ta predlog, ki je pred nami, tega v ničemer, ampak prav v ničemer ne bo izboljšal. Samo prikril bo vse, skril. Človek bi se vprašal, da zdaj poskušate ta postopek skriti še v tistem delu, kjer je bil do zdaj javen, daleč od oči javnosti. In seveda to pomeni, da se bo sedanje stanje nadaljevalo. Sedanje stanje pa ni dobro. Kajti če ne deluje ena veja oblasti, potem celoten sistem ne deluje. Zaupanje v pravosodje bi moralo biti temelj delovanja pravne države. Kako je pri nas s tem, z zadevo Masleša pa še z vsemi ostalimi, da jih ne naštevam, nima smisla niti govoriti. To se pravi, tukaj smo priče temu, da se ne institucije ne celotna sodna veja oblasti do zdaj niso izkazale pri tistem temeljnem delu, ki je v resnici njihovo poslanstvo, ker nihče ne more več narediti za ugled pravosodne veje oblasti, za zaupanje v pravosodje pravosodna veja oblasti. Ampak s tem, da jim nikdar in nikoli ne bi smelo na misel priti, da se dajo vplesti v neko politično obračunavanje z opozicijo, kot smo videli na tistem primeru, ki ga je, še enkrat poudarjam, v celoti razveljavilo Ustavno sodišče z obrazložitvijo, da je bil od prve do zadnje črtice kršitev človekovih pravic, in da se seveda v primerih, ko se vedno znova najde vse mogoče razloge za to, da se oprosti tudi take kriminalce, ki jih išče ves svet, to ne bi dogajalo. seveda pravosodje delovalo v razumnem roku in v korist ščitenja tistih vrednot, ki so zapisane v slovenski ustavi, kar je njihov temeljni namen. Če pa ena veja oblasti ne deluje tako, kot bi morala, potem celoten sistem žal ne deluje. To je za Slovenijo tudi izredno hudo razvojno vprašanje, kajti pravosodje seveda pokriva tudi vse, kar je postopkov znotraj poslovnega sveta pa tudi med posamezniki, ko gre za tovrstne odnose, in tudi razvojno vprašanje se s tem še kako pereče odpira za Slovenijo. Kajti pravosodje ne deluje. Ne deluje v razumnem roku, ne deluje dobro. Ogromno slovenskih sodb, če pogledate glede na število prebivalcev, doživi slab epilog na najvišjih instancah, potem v Evropi. Za te stvari je še dobro, da smo sestavni del Evrope, da je vsaj tam neka možnost. Treba se je pa zavedati, da ta ni vsemogočna. Kajti en postopek recimo na Evropskem sodišču za človekove pravice lahko traja tudi tri, pet, In seveda pravica, ki je prepozna, to vsi, ki se srečujete s pravom, dobro veste, ni več nobena pravica. Zaradi tega, gospe in gospodje, je ta predlog, ki je danes pred nami, slab. Je slabši od tega, kar je sedaj zapisano v slovenski ustavi, bistveno slabši. V ničemer ne bo izboljšal tistih točk, za katere se zavedamo, da so problem, in ki bi jih bilo treba znotraj pravosodja urediti.

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi! Predlog koalicijskih poslanskih skupin za spremembo slovenske ustave na področju imenovanja sodnikov pred vsemi nami s posebno občutljivostjo odpira ponovno vprašanje zaupanja slovenske javnosti v slovensko sodstvo. Zaupanje je tukaj ključna beseda. Stopnja javnega zaupanja v slovensko sodstvo je nizka. Res je, da se statistični podatki o tem nekoliko razlikujejo, nekaj poroča Evrobarometer, ta nameri običajno samo red velikosti 10, 20 % ljudi, ki zaupajo slovenskemu sodstvu. Nekatere podatke prinaša tudi Justice Scoreboard. Ampak kakorkoli že, metodologije so tukaj različne, pod črto, zaupanje Slovenk in Slovencev v slovensko sodstvo je nizko. Delež tistih, ki menijo, da sodstvo deluje zelo dobro, je med najnižjimi v Evropski uniji. Katerim podatkom verjeti, pravzaprav tukaj niti ni pomembno. Meni dragi gospod Jan Zobec, nekdanji ustavni sodnik in vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, je napisal kar nekaj pomembnih razprav o zaupanju v slovensko sodstvo. Pravi: »Trije so načini, kako doseči ali izboljšati zaupanje v sodstvo.« Res zanimivo razmišljanje. »Prvi je zaukazano zaupanje. Ljudi se enostavno prisili, da morajo sodstvu zaupati. Pravi takole: Prepovedana je vsakršna kritika, ki po mnenju tistih, ki v formalni ali dejanski sodniški hierarhiji sodstvu poveljujejo in se imajo za nekakšne simbolne figure, sodne mesije ter zato poklicane, da o tem sprejemajo svoje sodbe, ni dobronamerna in kvari ugled te institucije.« Drugi način, kako povečati zaupanje v slovensko sodstvo, je nekoliko mehkejši, manj avtoritaren, je pa investicija v propagandno mašinerijo. Mislim, da vsi razumemo, za kaj gre. »Tretji način ni ne avtoritaren niti sleparski, ampak odprt, diskurziven in liberalen. Temelji na svobodni izmenjavi pogledov in stališč, na svobodni kritiki ter na premisi, ki črpa iz diskurzivnega pojmovanja prava,« tako Jan Zobec. »Pravi takole: Sodstvo naj gradi svojo avtoriteto na ugledu, in ne na formi, ideologiji ukazovanja ter grobi moči ugled pa naj temelji na argumentativni moči in prepričljivosti, na izpričani neodvisnosti, nepristranskosti ter strokovni in,« pozor, »osebni integriteti sodnikov, kratko povedano, na visoki kvaliteti sojenja namesto na slepariji in nategu.« Osebna integriteta sodnikov. Seveda lahko govorimo tudi o osebni integriteti politikov, ampak zdaj imamo nekako na tapeti sodnike, v pozitivnem smislu, upam. Ampak ali lahko v ustavo zapišemo osebno integriteto, ali lahko z zakonom opišemo osebno integriteto? Seveda! Imamo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Koliko se izvaja, morda kdaj drugič. Kje torej začeti? Na pravnih šolah? Najbrž tudi. Šole so zelo pomembne. Kakorkoli že, mi v Novi Sloveniji si želimo v slovenskem sodstvu stanje izboljšati. Želimo izboljšati, povišati stopnjo zaupanja državljank in državljanov v naš sodni sistem. Mi ne govorimo o depolitizaciji, ker če bi bili tukaj dosledni, potem moramo z depolitizacijo ukiniti parlamentarne stranke, torej parlament, torej parlamentarno demokracijo in tako naprej. To ni naša tema. Se pa zavedamo in čutimo dolžnost, da nekaj moramo kot ustavodajalec narediti, ukreniti. Popolnoma se strinjam s tistimi strokovnimi mnenji, ki potrjujejo, da je glede kadrovske sestave ter posledično delovanja sodstva ključen Sodni svet, ki sodnike dejansko izbira in predlaga. Državni zbor je do sedaj imenoval že na stotine sodnikov, zavrnil ni skoraj nobenega. Mi se srečujemo, poslanke in poslanci, v glavnem s kandidati za sodnike mednarodnih sodišč, ki se želijo predstaviti poslanskim skupinam. Saj če bi vabili tudi kandidate za sodnike, bi gotovo tudi pred poslanske skupine prišli. Sam imam veliko izkušenj s pogovori o kandidatih za sodnike na mednarodnih sodiščih, Splošno sodišče, Sodišče EU in tako naprej. Marsikaj so povedali, kaj so jih spraševali na Sodnem svetu, ampak to zdaj morda ni tema, podčrtujem pa Sodni svet. Parlament torej potrdi skoraj vse sodnike. Vprašajmo se, kaj nam ta pristojnost pomaga, če vse te sodnike dejansko izbere – kdo? Sodni svet.

Ocenjujemo torej, da so ključna vprašanja slovenskega sodstva v veliki meri skoncentrirana v Sodnem svetu. Zato smo v Novi Sloveniji v okviru ustavnorevizijskega postopka zahtevali reformo delovanja Sodnega sveta. Do sedaj, pravim do sedaj, smo glede samega ustavnega besedila dosegli naslednje premike. Državni zbor bo moral svoje člane Sodnega sveta imenovati z dvotretjinsko večino. Državni zbor pri imenovanju svojih članov Sodnega sveta ne bo več vezan na predlog predsednika, predsednice Republike Slovenije. Sodni svet predloga za imenovanje sodnikov po ustavi ne bo mogel določiti brez članov, brez svojih članov, imenovanih s strani Državnega zbora. Zakon o sodnem svetu, ki ureja njegove člane in delo, bo moral biti sprejet z dvotretjinsko večino, to pomeni pravzaprav z vsakokratno opozicijo. Ko bo Državni zbor sprejemal novelo Zakona o sodnem svetu, bo torej treba upoštevati tudi predloge opozicije. Takrat bomo imeli priložnost, da se reformira ta ključni organ. Tako bomo lahko zahtevali na primer njegovo profesionalizacijo, kar je naš interes, izpolnjevanje pogojev za članstvo, javnost in večjo transparentnost njegovega dela, ponavljam, javnost in večjo transparentnost njegovega dela, tako da bo dejansko podvržen strokovni kritiki. Naš cilj so bolj kakovostne odločitve Sodnega sveta. Verjamem, da bo v strokovni javnosti nastalo še več idej, kako do tega priti, in verjamem, da nam bodo te ideje pomagale tudi v nadaljevanju, če jo bo Državni zbor tudi omogočil. Sprašujemo se, ali bi bilo boljše, če se nič ne spremeni in Državni zbor še naprej po tekočem traku potrjuje sodnike, ki jih predlaga Sodni svet, ali bi bilo boljše, da pridemo do spremembe, ki vključuje tudi korenite spremembe Sodnega sveta. Ocenjujemo, da velja to priložnost izkoristiti. Krčevito nasprotovanje temu predlogu s strani Sodnega sveta ter Slovenskega sodniškega društva že kaže, da naše rešitve za njihov sistem pomenijo pomembne, tektonske premike.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Kolegice in kolegi! Socialni demokrati podpiramo ustavno spremembo za prenos pristojnosti imenovanja sodnikov z Državnega zbora na predsednika Republike. Slednje utemeljujemo z naslednjimi argumenti. Prvič. Neodvisno sodstvo je temelj demokracije in brez neodvisnega sodstva ni demokracije. Drugič. Sedanja ureditev volitev sodnikov predstavlja grožnjo politični neodvisnosti sodstva. Tretjič. Predlagana ureditev je sprejeta v večini primerljivih parlamentarnih demokracij. Četrtič. Da vzpostavimo ravnovesje med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. In petič. Da zmanjšamo vpliv politike na imenovanje sodnikov. Načelo delitve oblasti Ustava Republike Slovenije umešča ob načelo ljudske suverenosti, njegov namen pa je preprečiti zlorabe oblasti, saj gredo te vselej na račun ljudstva oziroma na račun pravic posameznika. Obstoj zavor in ravnovesij med posameznimi vejami oblasti je tisti element, s katerim vsaka izmed vej oblasti vpliva na drugo in jo omejuje. Po drugi strani pa morajo, da lahko sistem državne oblasti kot celota sploh deluje, do določene mere med seboj sodelovati. Pri tem morajo biti med posameznimi vejami oblasti vzpostavljena taka razmerja, da nobena ne more dobiti prevlade in monopola nad drugima. Po trenutni ureditvi, ko sodnike voli Državni zbor, vsled česar obstaja tveganje politizacije sodniške funkcije, razmerja med posameznimi vejami oblasti niso ustrezno urejena. S sprejetjem predlaganih ustavnih sprememb bomo prispevali h krepitvi zaupanja v politiko in parlamentarno demokracijo. Dokazali bomo, da se je zakonodajna veja zmožna samoomejiti in imenovanje sodnikov urediti tako, kot je v večini parlamentarnih demokracij. Menimo, da je že čas, da se poslovimo od ustavne ureditve, kot je bila v bivši državi, ko je sodnike volila in imenovala skupščina. Državni zbor se odloča po političnih kriterijih, imenovanje sodnika pa mora biti podrejeno izključno strokovnim kriterijem, kar mora biti v domeni Sodnega sveta, ki je edini strokovno pristojen in usposobljen ocenjevati usposobljenost kandidata za konkretno sodniško funkcijo. Predlagane spremembe podpirajo tako Sodni svet kot pravni strokovnjaki, kakor tudi mednarodne institucije. Vsi ugotavljajo, da je krepitev neodvisnosti sodstva eden od temeljev demokracije. Zavedamo se, da so v našem pravosodju določeni izzivi, ki jih je potrebno čim prej nagovoriti ter tudi urediti, generalno je pa vseeno potrebno ugotoviti, da se zaupanje v neodvisnost slovenskega sodstva postopoma izboljšuje. Sodišča že vrsto let zapored rešijo več zadev, kot jih med letom prejmejo, čeprav smo po številu zadev na prebivalca med državami Evropske unije še vedno v vrhu. Za Socialne demokrate je uspešna demokracija lahko le tista, v kateri prebivalci zaupajo v svojo oblast. Pravna država in vladavina prava sta po našem mnenju vrhovni vrednoti vsake razvite družbe, kar je ključen predpogoj za uspešno družbo, zato je še toliko bolj pomembno, da se zagotovita neodvisnost sodstva ter tudi neodvisnost imenovanja sodnikov od aktualne oblasti. Zavedati se je treba, da sodniki lahko odločajo tudi o odgovornosti funkcionarjev v Vladi in parlamentu, neodvisno pa sodnik lahko odloča samo takrat, ko ne obstaja bojazen o tem, da bi lahko njegove odločitve vplivale na njegovo imenovanje, napredovanje ali razrešitev. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo predlog soglasno podprla. Upamo, da bodo tudi ostale poslanske skupine predlagane spremembe podprle, s čimer bomo zmanjšali vpliv politike na imenovanje sodnikov ter povečali neodvisnost sodstva. Hvala.

Ureditev, ki jo poznamo v naši državi, se pravi, da Državni zbor potrjuje sodnike od čisto navadnih sodišč do Vrhovnega sodišča, je anomalija. Na tem stališču stojimo v Levici od vsega začetka, tako da smo se tudi vsakič, ko je prihajalo do glasovanj o sodnikih, ob takšnih glasovanjih vzdržali iz čisto preprostega simbolnega sporočila, da to ni stvar Državnega zbora. Je pa res, da se je po letih 2013, 2014 zgodila ena pomembna sprememba, in to je ta, da smo bili priča – ko poslušamo argumente predvsem s strani nasprotnikov tega, da se spremeni ustava je praktično parlament zelo majhno število sodnikov zavrnil. To se je zgodilo, temu sem bil priča v živo nekajkrat v prejšnjem mandatu. Argument za to, da se je te sodnike zavrnilo, je bil zgolj eden, in to je to, da so bili vpleteni tako ali drugače v sodne postopke, v katerih so bili ali pa je bil glavni predstavnik ene politične stranke. In to po naši oceni ni prav. Državni zbor, kot smo slišali, je seveda v teh primerih odločal nestrokovno, ampak izključno politično, predvsem pa diskvalifikatorno. Po naši oceni Državni zbor ne sme biti poligon, na katerem bi se prevajalo tisto, kar smo gledali pred sodno palačo v Ljubljani, še v glavni dvorani Državnega zbora. Razni odbori za pravice določenih zapornikov in tako naprej naj se, če imajo odobritev pristojnih organov, odvijajo na ulicah, mislim pa, da poseg, tako grob poseg politike, ki je enostranski, v samostojnost ene od vej oblasti popolnoma nedopusten. Zato smo v Levici seveda tudi pristopili k sopodpisu predloga za to, da se naredi neko zelo preprosto stvar – da se pristojnost imenovanja sodnikov prestavi z Državnega zbora na predsednika republike. Ko poslušamo, da je predsednik republike ali pa predsednica republike seveda tudi politik, je ta argument tudi deplasiran. Ne govorimo, ne pogovarjamo se o tem, da bi predsednica zdaj na veliko razpravljala s sodnim svetom o predlogih, da bi o tem glasovala in si morda tudi premislila. Še enkrat poudarjamo, tako kot neke druge neke druge pristojnosti bi bila tudi ta pristojnost predsednika republike bolj kot ne simbolna, bolj kot ne pač ta, da lahko en nosilec oblasti, ki je seveda eden od redkih, ki so v tej državi neposredno izvoljeni z večino, to odločitev ene od vej oblasti potrdi. Po naši oceni je ta rešitev ustrezna in predvsem daje vso pristojnost o svoji organizaciji sodni veji oblasti, kdo bo sodnik, kdo bo vodil sodišča in tako naprej, odloča sodstvo samo, ne pa da je to nekaj, kar se prepušča Državnemu zboru. S tega vidika vidimo ta predlog, ki ga imamo danes na mizi, kot korak naprej k temu, da se zelo jasno podkrepi neko osnovno demokratično načelo delitve oblasti, in ga podpiramo. Mislim, da je tudi predlagani poseg, ki ga je opravila strokovna komisija po dodatnem premisleku o mogoče različni sestavi Sodnega sveta oziroma tudi njegovi velikosti, na mestu, da se da o tem pogovarjati in da je to mogoče še en dodaten korak naprej k temu, da bodo ta imenovanja drugačna in lahko rečemo tudi boljša. Bi pa mogoče še čisto za konec. Veliko smo poslušali na Ustavni komisiji pa tudi danes tukaj v stališčih o vprašanju zaupanja v sodstvo. Jaz se strinjam, sodstvo v naši državi nima ravno pretiranega ugleda, ima seveda številne pomisleke s strani prebivalk in prebivalcev, ampak mislim, da ni razlog za to v tem, da se premalo o tem pogovarjamo v Državnem zboru, razlog tiči nekje drugje. Po moji oceni ali pa po naši oceni, in to smo tudi že večkrat poudarjali, v tem, ko ljudje opazujejo izide različnih sodnih obravnav, vidijo krivice, ko vidijo, kako bogati, premožni in vplivni ljudje, čeprav obstajajo številni dokazi, dočakajo zastaranje na sodiščih, bistvena zmanjšanja kazni ali pa celo oprostitve, medtem ko so pa po drugi strani navadni ljudje, delavci ali pa kdo drug kaznovani za različne stvari hitreje in mogoče tudi ostreje. Preveč smo videli tajkunov, ki so odšli brez nekih resnih kazni ali pa z manjšimi kaznimi igrat košarko v zapor, in preveč drugih primerov, ko so morda tudi po krivem ljudje, ki si niso mogli privoščiti nekih dragih ekip, odvetnikov, šli za zapahe. Tako da mislim, da moramo na tem delati, da bo sodstvo seveda bolj kakovostno, da bomo v njega privabili kakovostnejše pravnike, tudi to je ena od težav – da seveda v zasebnem sektorju plače bistveno višje in bistveno boljše, kar v bistvu povzroča beg možganov, če želite, beg možganov znotraj države – in seveda tudi okrepili, tako da bodo lahko ti sodni postopki tekli hitreje. To, da ljudje čakajo, predvsem ko se pogovarjamo o pravicah iz delovnih razmerij, predvsem pri odpovedih in podobnih zadevah, na obravnavo po leta in leta, medtem ko so so bistveno materialno ogroženi, v takšnih situacijah je tudi nekaj, kar je nedopustno in kar ni ugled sodstva. Tako da gotovo ima sodstvo veliko izzivov pred seboj, veliko stvari, ki jih moramo popraviti, mislim pa, da ni razlog za vse te izzive, ki jih ima sodstvo, v tem, da se ne bodo sodniki imenovali v Državnem zboru. Še enkrat poudarjam, v Poslanski skupini Levica bomo soglasno podprli Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo Ustave. V primeru, da bo Državni zbor jutri v okviru glasovanj navedeni predlog sklepa sprejel, bo takoj nadaljeval z razpravo o osnutku ustavnega zakona in o stališču Ustavne komisije ter nato še o morebitnih amandmajih k stališču Ustavne komisije, in sicer v okviru preostanka skupnega časa poslanskih skupin, predlagatelja in Vlade, ki bo še na voljo po današnji razpravi. Zdaj pa prehajamo na razpravo. Prvi je na vrsti kolega Janez Cigler Kralj, za njim pa kolega Jože Tanko. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate od doma! Sam bom ta začetek ustavnorevizijskega postopka glede imenovanja sodnikov podprl. Podprl ga bom iz več razlogov, kar nekaj jih je bilo izpostavljenih v stališčih, še posebej v stališču spoštovanega kolega in prijatelja in predsednika Ustavne komisije Jožefa Horvata. On je dobro razdelal na strokovni in politični ravni razloge, zakaj potrebujemo spremembe pri imenovanju sodnikov. Stanje v sodstvu ni dobro, praktično ni človeka v tej državi, ki bi bil zadovoljen s stanjem v sodstvu. Priča smo res groznim sodnim zaostankom. Pravzaprav lahko rečem, da številni državljanke in državljani ne čutijo več, da bi Slovenija še bila pravna država, ker na pravico čakajo tako dolgo in po po tako številnih instancah, da velikokrat, ko pride do končne odločitve, kakršnakoli že je, ali je njim v prid ali v škodo, to niti ni relevantno, je pravzaprav nemogoče vzpostaviti neko pravico oziroma pravično stanje po koncu odločanja vseh instanc. Priča smo tudi številnim očitkom o politizaciji in zlorabi sodstva. Priča smo visoki stopnji nezaupanja v sodišča. resnici na ljubo, tudi politiki nismo veliko boljši po stopnji zaupanja, ampak to je naša odgovornost, hkrati pa v naši, lahko rečemo, zakonodajni ali pa ustavnorevizijski pristojnosti lahko poskušamo vplivati na to. In če so takšni očitki in takšna stopnja nezaupanja v sodstvo, ki potem rezultira v nizkem ugledu sodnikov in sodstva, potem se nam zdi v Novi Sloveniji, da je potrebno nekaj narediti. V zadnjem času velikokrat slišim tisti citat, ki ga bom zdaj ponovil: da je nesmiselno pričakovati drugačne rezultate, če vedno znova ponavljaš iste zadeve. Logično je, če je če je kritična večina odločevalcev v tej državi nezadovoljna s stanjem v sodstvu, da se tega lotimo, da se odzovemo. In to je motivacija Nove Slovenije, da smo že septembra lani pravzaprav predstavili nabor šestih točk, šestih področij, na katerih menimo, da je potrebno ustavo spremeniti, poleg imenovanja sodnikov še recimo imenovanje vlade, pa objave lokalnih predpisov pripada zadev in tako naprej na Ustavno sodišče. Dejansko sem zelo zadovoljen, da je bila slišana ta pobuda Nove Slovenije, da se želi nekaj narediti. Ocenili smo, da obstaja zgodovinska priložnost, da končno po 30 letih proces osamosvajanja Slovenije pripeljemo do konca končno ukinemo zastarelo socialistično skupščinsko ureditev imenovanja sodnikov in postavimo sodobno, moderno, odprto rešitev. Res sem zadovoljen, da je bil ta klic, ta apel slišan in da je bilo slišano, da nekaj moramo ukreniti. Seveda pa je bila Nova Slovenija zaradi političnih razmer pod velikim pritiskom. Zato smo vso zadevo vzeli še bolj resno in smo opravili res poglobljeno politično in strokovno razpravo znotraj stranke na različnih instancah, različnih organih in tudi postavili določene pogoje. Določene pogoje, pod katerimi menimo, da je ta predlog za spremembo ustave glede imenovanja sodnikov lahko uspešen. Oziroma če povem obratno: definirali smo robne pogoje, brez katerih ta sprememba ustave glede imenovanja sodnikov ne more biti ali pa ne bi mogla biti uspešna. Glavni robni pogoj, naš pogoj, da sploh pristopimo k temu, da se pogovarjamo o tem, da se začne postopek, je bil sprememba Sodnega sveta. Kajti ocenili smo, da ni toliko pomembno oziroma nima takšnega vpliva, kdo imenuje, kdo nazadnje podpiše sodnike rednih sodišč, kajti v tem ustavnorevizijskem postopku gre samo za imenovanje sodnikov rednih sodišč, da ne bo pomote, ker je bilo tudi glede tega veliko lažnih novic. Važno je torej ne, kdo jih na koncu imenuje, ali je to Državni zbor ali predsednik, predsednica republike, ampak je važno kdo jih predlaga. In v našem sistemu je tisti glavni predlagatelj Sodni svet. Zato je pomembno, kako je Sodni svet sestavljen, kakšen je poleg sestave tudi način odločanja Sodnega sveta in kakšno je njegovo delo. Mi ocenjujemo, da mora biti Sodni svet sestavljen tako, da nimajo samo sodniki preproste večine, da bi o vsem odločali. Menimo, da mora biti delovanje Sodnega sveta javno, in če se da, čim bolj profesionalno, in da ne bo mogel odločati o kandidatih za sodnike rednih sodišč s preprosto večino, ampak z dvotretjinsko, zato da bodo tudi člani, ki bodo imenovani s strani Državnega zbora, imeli vpliv na to, kdo je kandidat ali kandidatka za sodnico ali sodnika. Zato smo, in to je znano, predlagali strokovni skupini, ki je pripravila svoje mnenje za spremembo teh osnovnih členov Ustave, ki so navedeni v naslovu, da se posveti tudi možnosti spremembe 131. člena Ustave, ki pa ureja sestavo in delovanje Sodnega sveta. Zelo sem hvaležen vsem, ki ste podprli na Ustavni komisiji takrat ta naš predlog, in sem hvaležen strokovni skupini, ki je zelo zelo temeljito, obširno razdelala naš predlog. Zelo dobro je utemeljila svoje mnenje. In danes sem vesel, da odločamo pravzaprav o celovitem predlogu z vsebovanim pogojem Nove Slovenije glede sestave in delovanja Sodnega sveta. dejansko poleg spremembe ustave še reforma Sodnega sveta in to je za nas izjemno pomembno.

v okviru svojih pristojnosti o članih Sodnega sveta – to je zelo pomembno, tudi del te reforme Sodnega sveta – ne bo več vezan na predlog predsednika republike. Zdaj predsednik republike predlaga, mi odločamo, ampak mi bomo zdaj svoj del, po tej reformi, imenovali sami, ne bomo vezani na predlog predsednika republike. Torej, reforma Sodnega sveta po zahtevi Nove Slovenije pomeni, da bo moral, prvič, Državni zbor svoje člane Sodnega sveta, torej tiste, ki jih mi imenujemo in volimo, imenovati z dvotretjinsko večino, že tu je varovalka. Opozicija bo morala biti vključena v to imenovanje. Državni zbor pri imenovanju svojih članov Sodnega sveta ne bo več vezan na predlog predsednice republike, sem omenil, bomo bolj samostojni, bomo okrepili svojo vlogo. Sodni svet predloga za imenovanje sodnikov po ustavi ne bo mogel določiti brez članov, imenovanih s strani Državnega zbora, to je že druga varovalka. In Zakon o sodnem svetu, ki ureja člane in delo Sodnega sveta, bo moral biti v parlamentu sprejet z dvotretjinsko večino. To spet opozicija bo morala biti vključena v spremembe Zakona o sodnem svetu. Še enkrat, za nas je tudi pomembno, da je delo Sodnega sveta javno in čim bolj profesionalizirano. Ko bo Državni zbor sprejemal novelo Zakona o sodnem svetu, bo torej treba upoštevati tudi predloge opozicije in to bo priložnost, da se reformira ta ključni organ. V Novi Sloveniji zahtevamo njegovo profesionalizacijo, izpolnjevanje pogojev za članstvo, javnost in večjo transparentnost njegovega dela, tako da bo dejansko lahko tudi podvržen javni strokovni kritiki. Cilj pa so, spoštovane in spoštovani, bolj kakovostne odločitve Sodnega sveta. Verjamemo, da vsa ta razprava na Ustavni komisiji, zdaj v Državnem zboru lahko močno prispeva k k še več idejam, kako do tega priti. Vsekakor pa ne želimo, da ostane tako, kot je. Če bomo vzdrževali sedanje stanje, se bosta nezadovoljstvo in neugled samo še povečevala in lahko rečemo, da bo pravna država še naprej na obroke umirala, sodni zaostanki se bodo večali, očitki o politizaciji bodo vedno večji. Lahko rečem, da je simptomatično, skoraj pričakovano in še bolj utrjuje v prepričanju, torej nas NSi, Novo Slovenijo, da je potrebno nekaj storiti, reformirati Sodni svet, tudi to krčevito nasprotovanje Sodnega sveta ter Slovenskega sodniškega društva, nasprotovanje našemu predlogu reforme Sodnega sveta. Menimo, da je to najboljša potrditev, da je naš predlog reforme, ki je vsebovan v tem predlogu za začetek ustavnorevizijskega postopka glede imenovanja sodnikov,

Hvala lepa za besedo. Tu se postavi najprej vprašanje, ali pa bi ga morali postaviti, ali govorimo o realnih problemih sodstva ali govorimo o namišljenih problemih sodstva.

kvaliteta sojenja, to se pravi, ker producira mnogo postopkov na instancah, vračanje nazaj v ponovno odločanje in tako naprej, in te instance so potem tja do Vrhovnega sodišča, na koncu Ustavno sodišče in še na koncu, če kdo vztraja, tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Veliko je razveljavitev na vseh teh nivojih. Naslednji problem, realen problem sodstva je neodgovornost za kvaliteto sojenja. Ta neodgovornost dopušča rezultatsko sojenje, se pravi dogovorno, vnaprej dogovorjeno sojenje, kjer se potem sodbe samo aranžirajo. To sproža celo vrsto postopkov na instancah in tudi veliko razveljavitev sodb, na Vrhovnem sodišču in na Evropskem sodišču za človekove pravice. Problem, realen problem je tudi to, da Sodni svet proti sodnikom, ki imajo veliko število razveljavitev sodb, predvsem s področja človekovih pravic, ne ukrepa. Ne ukrepa. Državni zbor pač do zdaj še ni odločal o razrešitvi sodnika. V vsej tej zgodovini, kar imamo takšno ureditev, še ni predlagal razrešitve sodnika. In kar je še hujše, v primerih – kar je tudi realen problem ko nezadovoljna stranka sproži kazenski postopek proti sodniku, smo imeli tukaj v Državnem zboru nekaj primerov za podelitev imunitete, Sodni svet vedno zagovarja podelitev imunitete sodniku. Nikoli ni bil za to, tudi v teh primerih, ko je šlo za evidentne, ne vem, probleme pri sojenjih, da bi podprl odvzem imunitete sodniku. Kaj obravnava ta sprememba ustave, ki jo imamo pred sabo? Popolnoma nič od tega. Pri ljudeh ni zaupanja v sodstvo zaradi razlogov, ki sem jih prej navedel. Ljudje, noben razlog nezaupanja v sodstvo ni to, kdo imenuje sodnike. Nisem še slišal razloga, da je postopek imenovanja sodnikov ključni vir nezaupanja v sodstvo. Problem nezaupanja v sodstvo so sodni zaostanki, kvaliteta sojenja, vračanje v ponovno odločanje, razveljavitve sodb do ESČP in nobenih kazenskih ali postopkovnih ukrepov proti sodnikom, ki sodijo pač ki sodijo pač v nasprotju z ustavo in zakoni in so doživeli pač te razveljavitve. Če je ključni problem slovenskega sodstva to, kar zdajle poslušamo, kdo imenuje sodnike, potem je lahko delo. Nič od tega, kar ste kolegi v stališčih poslanskih skupin ali v osebnem mnenju govorili, ne bo izboljšalo kvalitete sojenja na slovenskih sodiščih. Nič od tega ne bo zmanjšalo sodnih zaostankov, nič od tega ne bo povečalo povečalo ukrepov proti slabim sodnikom in tako naprej. To, da Državni zbor odloča o sodnikih, ni nobena politizacija sodstva. To, da so bili nekateri v postopkih zavrnjeni, tudi ni nobena politizacija sodstva. Ključni problem predlogov, ki pridejo v Državni zbor, so slabe obrazložitve Sodnega sveta. Če Sodni svet pri vsakem kandidatu, ki ga je predlagal v izvolitev, napiše, da je vrhunski, izjemen, odličen poznavalec, ne vem, se je dokazal in tako naprej, ne ugotovi ali pa ne napiše pri tem kandidatu pa niti ene, niti ene slabe stvari, v vseh teh letih, kar sem v Državnem zboru, tega nisem zasledil, potem je nekaj s temi kadrovskimi predlogi Sodnega sveta močno narobe. Če imamo tako briljantne kandidate, ki postanejo sodniki, tako briljantni sodniki, potem na koncu ne bi smelo biti ne sodnih zaostankov ne razveljavitev sodb ne kršitev človekovih pravic v sodnih postopkih ne nič. Nič od tega ne bi smelo biti. To najbrž vsi razumemo. Ne more vrhunski strokovnjak, in imenovanih je bilo v tem času, kar sem poslanec, kaj pa vem, 900 ali tisoč, delati, proizvajati škarta v postopkih na delovnem mestu oziroma producirati slabih rešitev, ki padejo potem na instancah in država plačuje tudi zaradi tega mastne odškodnine.

problem tudi to, da je te rešitve, ki smo jih predlagali, podprla koalicija, imeli smo pa tudi kandidatko za sodnico, kjer je glasovalo 82 poslancev in jih je bilo 82 proti kandidatki za sodnico. Takih primerov, če bi dosledno upoštevali vse pripombe, vse karierne poti in njihove zadeve, bi bilo lahko še nekaj. Vsemu temu se boste zdaj, ko prenašate odločanje s to ustavno rešitvijo na Sodni svet in predsednico republike, izognili. Ta postopek bo v celoti tajen. Zdaj smo imeli vsaj ta del, ki je šel v Državni zbor, javen in smo o njem lahko debatirali, povedali razloge za in proti, argumente za in proti, zdaj tega ne bo več. Zdaj bodo lahko imenovani vsi kandidati, ki bodo prišli skozi postopek, in bo predsednica republike ali pa predsednik republike to samo podpisal, brez možnosti, da kandidata zavrne. Brez možnosti. Zdaj pa samo sprašujem kolege poslance – ali predsednik republike ni politik? Smo politiki samo poslanci, ministri, državni sekretarji ali je politik tudi predsednik republike? Kdorkoli gre na volitve, je politik. In s tem ne boste vi popolnoma nič depolitizirali v tem delu, ampak boste enostavno samo vzpostavili tihi avtomatizem imenovanja sodnikov. Nekdo je dejal, da se Državnemu zboru nič ne jemlje. Državnemu zboru se jemlje pomembna funkcija, se pravi odločanje o tem, ali bomo imenovali sodnike ali ne. Nekdo je dejal ob tem predlogu, da se krepi vloga Državnega zbora, pač na eni obravnavi tega predloga. Ne, jemlje se mu pristojnosti. Jemlje se mu pristojnosti. Če nekomu nekaj vzameš in daš to nekomu drugemu, potem se enemu pristojnost vzame, drugemu se pristojnost doda, s tem da je tisti, ki ste mu pristojnost vzeli, odločal, tisti, ki bo pristojnost dobil, bo pa samo parafiral, podpisal in objavil v Uradnem listu. To ni nobena izboljšava v tem postopku. Popolnoma nobena izboljšava. Postopek imenovanja sodnega sveta, sklicevanje na te razne večine v takih marketinških poslih, kot smo jim danes priča, je brez zveze. Je brez zveze. Ena opozicijska stranka se bo lahko vedno za kakšen job pa za svoje ljudi, bi rekel, malo upognila in bo pristala na rešitev. To ni strokovno delo in strokovno odločanje. Pa še nekaj je. Sodnike potrjujemo tekoče, vsak mesec imamo na Mandatno-volilni komisiji in v Državnem zboru sprotno odločanje o kandidatih za sodnike, Sodni svet se imenuje enkrat na šest let. In samo takrat bo Državni zbor lahko odločal – enkrat na šest let. Vmes bodo pa stvari tekle tako, kot bodo tekle. Nekdo je govoril tudi o očitkih o politizaciji sodstva. Jaz sprašujem, ker poznam nekatere primere, ko so bili sodniki v majicah ene stranke na pikniku tiste stranke je tu politiziral? Sodniki sami so se politizirali, ker so šli na neko prireditev nekam, so se svečano slikali v majici neke stranke, tam pozirali, se veselili. Mislim, da je bil celo predsednik Državnega zbora ob tej priložnosti zraven in tako naprej. Ti sodniki ne dajejo videza nevtralnosti in korektnosti, ti, ki so pač to počeli, ampak o tem ni bilo nobene debate ne v Državnem zboru ne kjerkoli drugje. Je pa problem, če je nekdo kmetijsko-gozdarski funkcionar pa kandidira za organe Kmetijsko gozdarske zbornice. To je kardinalen problem te države,

ima predsednik republike okrnjene funkcije – nobene okrnjene funkcije nima, čisto vse tiste, ki so zapisane v ustavi, opravlja, tiste, kar mu jih je ljudstvo s tistimi volitvami in potem politika s tisto spremembo, s sprejetjem ustave določila, tiste funkcije opravlja. Predsedniku republike ni bila odvzeta nobena funkcija. Bo pa zdaj s to spremembo ustave odvzeta funkcija Državnemu zboru, ker pač o določenih stvareh ne bo mogel več odločati. na nekaj bi opozoril. Mislim, da bi morali spremembe ustave, povezane s sodstvom, obravnavati paralelno, skupaj tudi z določbami ustave, ki urejajo državno tožilstvo. poznamo primere, ko so se sprožali indični procesi, namišljeni procesi proti osebam, sprožila se je

Cela vrsta sodb, procesov je bila, z obravnavami in tako naprej. In tudi to, da se to dogaja, je del tistega nezaupanja v sodstvo. To je del tega. In tudi način, kako se obremenjuje sodišča z nepotrebnimi zadevami. Poznamo tudi primere, ko je prišlo do indičnega kazenskega postopka, je bilo na neznanem kraju na neznan način neznane osebe, neznano, ne vem, prejeto darilo in je bil sprožen kazenski postopek, ki se je vlekel ne vem kako daleč. Na drugi strani imamo primere v sodstvu, kjer so kjer so realni dokazi, pa so iz takih ali drugačnih razlogov v postopku izločeni. To je problem, s katerim bi se morala ukvarjati politika in tudi sodstvo samo. Tisti, ki so bili v teh, ne vem, bom rekel, tudi primerih takega ali drugačnega kriminala udeleženi, so enostavno oproščeni. S tem, kolegi, s to spremembo niti enega od teh primerov ne boste rešili in niti za milimeter ne boste dvignili zaupanja v sodstvo. Imamo primere na sodnem delu, ko je bil v postopkih, prej je recimo nekdo govoril o tajkunih, prisilnih poravnav nekdo oproščen plačila, ne vem, desetine milijonov evrov. Desetine milijonov evrov. Imamo primere, ko zastarajo zadeve na tožilstvu, ko se tožilstvo v roku ne pritoži, ko sodišče v roku ne izda sodbe in tako naprej in tako naprej, ampak vi govorite o politizaciji sodstva. Govorimo najprej o teh strokovnih zadevah, o organizaciji sodstva in o ukrepih znotraj sodstva samega. Tu ni nobene variante, da bi prišlo do izločanja. Iz postopkov ali pa s sodišč se izločijo tisti sodniki, ki ne pristanejo na rezultatsko sojenje. Imamo primere v Ljubljani, ko nekdo ni pristal na to, da bi v nekem procesu nekoga obsodil, in je bil potem izločen. Pa to ni bil edini primer. To so problemi, realni problemi slovenskega sodstva. Ne pa to, ali bo Državni zbor glasoval o enem sodniku ali bo to naredil s podpisom predsednik republike,

rekel, ukvarjati z realnimi problemi, ne pa z nekimi namišljenimi insinuacijami in očitki o tem, da je to, ne vem, če bo Državni zbor tipko stisnil, politična odločitev. Saj tukaj

našega profila, ki niso politiki. Prav nič drugače se ne bi smeli odločati ne pravniki, ki so sodniki, ne pravniki, ki so v Državnem zboru, ne pravniki, ki so v gospodarskih družbah, ne pravniki odvetniki, ne pravniki notarji. Za vse veljajo ista ustava, isti zakoni, iste presoje bi morale biti na koncu. Vsaj tako velja v tehniki. Ker govorimo tule o nekaterih stvareh, ki so bile prej poudarjene. Ampak nič od tega ne drži.

žal je tako. Še nekaj. Tu govorite o podhranjenosti sodstva. Če boste pogledali predloge, ki jih prinese Sodni svet v Državni zbor na Mandatno-volilno komisijo, boste težko našli primer, kjer je prijavljenih manj kot pet kandidatov za neko sodniško mesto. Zadnjič je bilo, mislim, da 20 ali 23 kandidatov za eno sodniško mesto. za eno sodniško mesto. In to so pravniki, ki so zaposleni, kandidirajo pravniki, ki so zaposleni v sodstvu, ki so zaposleni v gospodarskih družbah, ki so odvetniki in tako naprej. In zdaj govorite vi o podhranjenosti ali pa o finančni podhranjenosti sodstva. Kako je mogoče to, da je toliko prijav za neko slabo plačano sodniško mesto? Torej zaposlitve v sodni veji na sodišču niso največji problem, kar zadeva pravno stroko, so problem slabe plače pri odvetnikih, pri notarjih in tako naprej. Največji problem tega je pa in temu se bo zdaj s tem predlogom izognilo – Sodni svet, ko ga vprašaš za argumentacijo določenega kandidata ali pa za tisto, kar poveš, o čemer ga opozoriš, sploh ne komentira predloga. od kandidatov, ne vem, vpleten v neke zgodbe v preteklosti, v neke poslovne odločitve, ki so se končale tako ali drugače na sodišču z bremenom kandidata, in in Sodni svet tega ne zna obrazložiti, zakaj tako, kljub temu predlaga kandidata, potem je to velik problem za Sodni svet. Vsemu temu se boste zdaj s to spremembo ustave izognili. Zdaj ne bo več kriterijev, o katerih bi odločali pa se pogovarjali in iskali argumentacijo, zakaj je to tako. Ne bo več, ker bo pač proces stekel tajno, mimo Državnega zbora, predsednik republike bo samo podpisal. Če je to kakršenkoli napredek in garancija za to, da se bo kvaliteta dela v sodstvu izboljšala, potem ne vem. Jaz sem prepričan, da se to ne bo zgodilo. In tudi, kolegi, zaupanje v sodstvo se s tem, ko boste stvari postavili v temo,

Mislim, da bi morali najprej urejati ali pa inventuro narediti o tem, kaj so realni problemi sodstva. Mi bi morali v ustavo zapisati najdaljši rok za sojenje na prvi stopnji, na drugi stopnji za preprečiti ponovno odločanje ali pa vračanje za ponovno odločanje na nižjo raven in tako naprej. S tem bi izboljšali delovanje sodstva, ne pa s temi pravljicami o politizaciji in neodvisnosti sodnikov,

Hvala lepa. Zagotovo je prav, da politiko umaknemo iz sodstva, kolikor je pač to mogoče. Idealno bi bilo povsem, čeprav povemo, da smo vsi ljudje razmišljajoči, tudi politična bitja, to so tudi sodniki, sodniki so lahko po ustavi tudi člani strank, to so ustavne pravice, problem pa seveda nastane, kadar je vpliv politike ali kakšne stranke na posameznika tolikšen, da temu podreja svoje strokovne odločitve. Sami vemo, da lahko recimo pri določenih ustavnih sodnikih vnaprej vemo brez kančka dvoma, kakšne bodo odločitve tega sodnika. In seveda tukaj potem nastopi problem. Kaj je potrebno narediti, da to spremenimo? Potrebno je zagotoviti sistem, tukaj pa seveda nastopimo mi kot zakonodajalec, da se to v največji možni meri prepreči. Mi smo torej tisti, ki moramo zagotoviti transparentno, učinkovito in pa predvsem strokovno delovanje sodstva, ustava pa postavlja te imperative ustava pa postavlja te imperative zgolj na najabstraktnejši ravni. Vse to, o čemer je sedaj govoril kolega pred menoj, je seveda res, oprostite – ali povsem ne razume, kaj je to procesni zakon, kaj pa je ustava. To, da bi mi v ustavi določali neke roke, v katerih morajo biti postopki končani, in podobno, je, oprostite, res popolna – se se bom izognila besedi neumnost – popolno nerazumevanje prava. Kje se bodo naslovile te spremembe, za katere se pa strinjam s kolegom, da jih je treba nasloviti? To bo urejala zakonodaja. Izvolite si pogledati, na eDemokraciji je sodniški trojček, ki je še delovni osnutek, ki ga bo potrebno obravnavati. Tukaj bomo tudi naslovili v Državnem zboru, tako je tudi predsednica Državnega zbora že napovedala, tudi jaz to napovedujem, čim širšo razpravo o prenovi sodnega sistema. Se pravi, govorimo o Zakonu o sodniški službi, Zakonu o sodiščih ter Zakonu o sodnem svetu.

in podobno, kar sedaj ni ustrezno zagotovljeno, in s tem se strinjam. Tukaj se meni zdi najpomembnejše, da bo Sodni svet, ki ima izjemno pomembne pristojnosti, torej postopki izbire najustreznejših kandidatov za sodniška mesta, potem imenovanja predsednikov sodišč in podobno, izjemna napredovanja in tako naprej, se pravi, tukaj je tista točka oziroma zakon, kjer je potrebno zadeve urediti tako kar ni urejeno – da bo Sodni svet zavezan ob teh svojih postopkih slediti kriterijem, ki jih zakon določa za to, kdo je najustreznejši kandidat za kakšno visoko funkcijo, in pa merilom, ki si jih je Sodni svet sam postavil za izbire sodnikov. Trdim z vso odgovornostjo, žal, da se ti kriteriji in ta merila v preveč odločbah Sodnega sveta niso spoštovali, kar je zame sramota za eminentne, z vsem spoštovanjem do tistih, ki niso pri tem sodelovali, ampak žal obstajajo odločbe, kjer menim, da so bili izbrani vse prej kot najboljši kandidati, včasih mogoče prav obratno. To je preverljivo. Težko oziroma nemogoče je, da bi Sodni svet ob merilih, ki si jih je sam postavljal, lahko tisto svojo odločbo utemeljil, v kolikor bi sploh obrazlagal svoje odločbe. To je tudi eden izmed potrebnih pogojev, ki jih je treba v zakonu, ne pa ustavi, naložiti Sodnemu svetu. Odločbe morajo biti obrazložene in omogočena mora biti uspešna uveljavitev sodnega varstva neizbranim kandidatom, ki bi lahko torej uspešno uveljavljali v postopku pred sodiščem, ne pa parlamentom. Ne bomo mi stiskali na gumbek o tem, ali je kdo najustreznejši kandidat ali ne, o tem bi moralo na koncu, v kolikor kandidat meni, da je bil izbran kandidat, ki je slabši, možnost preveriti sodišče. Zakaj? Zato ker je na koncu vsega sodnik in sodnik je tisti, ki presoja, ali je zakonodajna veja oblasti ravnala pravilno, ali je izvršilna veja oblasti ravnala pravilno oziroma nasploh o pravicah pravicah posameznikov. Gre za trajne funkcije in tukaj je potrebna najvišja možna mera strokovnosti, ki pa, pravim, se ne bo določala tako podrobno v ustavi. Tukaj gre zgolj za vrh. Vi ste takšne odločitve – sami po eni strani trdite, da nestrokovne – Sodnega sveta, kot ste tudi sami trdili, lepo po vrsti potrjevali. Kako to?! Sama poznam tudi določene povezave nekaterih bivših članov. Tako da se vprašam, zakaj ste tako nekritično potem glasovali tukaj. Zakaj? Zakaj torej niste teh nestrokovnih postopkov izbire sodnikov in podobnega ustavljali? Očitno se zelo borite, da vam ta pravica še dalje pripada, jaz pa se s tem seveda ne strinjam. Se pa strinjam recimo s kolegom iz Levice, da so pa problem tudi plače. Gospod Tanko se čudi, kako da je lahko 20 kandidatov prijavljenih na kakšno sodniško mesto, če so tako slabe plače. Veste, za tožilce vem, da jih je bilo vsaj v Ljubljani težko dobiti, v Mariboru ali pa na podobnih področjih naše države, kjer ne cvetijo takšne rožice, se pa ljudje pač pač oprimejo tega, kar je na voljo. Se pa strinjam, da je plače sodnikov treba urediti in da je to tudi eden izmed pogojev, kot je že ugotovilo Ustavno sodišče, neodvisnosti sodnika. Kajti res, ob tako mizernih plačah, kot ste jih držali vi, z vašo pomočjo pod vsakim povprečjem, da imajo pa niti ne samo funkcionarji, pač pa javni uslužbenci v državni upravi oziroma javni upravi ne vem koliko višje plače od sodnikov že več kot desetletje, je vse prej kot primerno. Glede politizacije, ko trdite, da bi bila sedaj enaka ali večja – ne, ni res. V kolikor bo sedaj sedaj predsednik države tisti, ki bo imenoval sodnike, ne pa Državni zbor, ne more biti večja, kot če politične stranke volijo sodnike, da jih zgolj deklaratorno imenuje predsednik države. Namreč, tukaj je treba vedeti, da predsednik države ne bo mogel mogel zavračati, on bo zgolj, v kolikor neki formalni pogoji ne bi bili izpolnjeni – na pamet, zdaj si izmišljujem, da ne bi bila ustrezna izobrazba ali kaj – lahko zavračal, sicer pa gre za deklaratorne postopke. postopke. Glede 129. člena, ki se je dotikal tudi trajnosti sodniške funkcije, naj povem, da je bila odločitev pravilna, da je predpogoj za neodvisno delo sodnika seveda trajnost. Sodniki ne morejo biti izpostavljeni morebitnim pritiskom zaradi svojega odločanja. Prav tako pa je za to poskrbljeno že s tem, da je sodnik začetnik v vsakem začetnem letu v prvih treh letih ocenjevan, se pravi, sodnik začetnik je prva tri leta vsako leto ocenjevan, in v kolikor doseže negativno oceno, mu funkcija preneha. Tako da te bojazni ni. ni. Drugi odstavek 129. člena se nanaša na prenos na predsednika republike, kot sem že obrazlagala in kot je to primerjalnopravno običajna praksa. Zakaj si vi prizadevate, da bi se obdržala praksa komunističnega sistema, nad katerim se tako zgražate, to si pač obrazložite. Mogoče zato, ker imate še dosti članov Zveze komunistov v svoji stranki pa vam je to bolj naravno. Potem bi rekla glede 130. člena, se pravi predvidene spremembe glede načina imenovanja sodnikov, kot sem jo omenila, in pa drugega odstavka, ki določa dvotretjinsko večino glasov

Ja. Se bom temu sedaj tu izognila, da se še mogoče dotaknem meni zelo pomembne določbe, da člani Sodnega sveta ne morejo biti potem ponovno imenovani, njihov mandat bo trajal šest let. Jaz bi bila celo za štiri, da vam povem, ker je v bistvu to na nek način neka komisija, ki izbira sodnike, in mislim, da bi bilo dobro, da se po štirih letih kar zamenja. Določeno je šest, vsekakor pa je omejeno, da ne morejo biti ponovno imenovani, kar je prav, zaradi tega da ne odločajo vedno isti ljudje o tako pomembnih funkcionarjih. Potem bi še mogoče omenila, ker so se tudi kolegi celo v stališčih poslanskih skupin dotikali posameznih posameznih zadev in jih izpostavljali kot problematične. Gospod Se pravi, seveda se je tukaj zgražalo nad primerom Patria, kakšna krivica se je zgodila. Vemo, da se je to zgodilo ne zato, ker bi se ugotovilo, kako ne obstajajo kakšni dokazi, ampak ker je primer zastaral. Zastaral je zaradi določbe, ki ste jo sprejeli tukaj v Državnem zboru in ki je zame osebno nesprejemljiva in bi jo bilo potrebno korigirati – da kadar je nek postopek, ki se je že vodil, razveljavljen v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, in ko se vrne v ponovno sojenje, ste imeli v času Patrie določeno, da je rok za novo sojenje dve leti. Seveda vemo, da takšnih primerov, kot so Patria, Balkanski bojevnik in podobno, pač ne moreš v dveh letih ponovno sprocesirati. Ni pa zastarala Patria v Avstriji. Avstrijsko sodišče je v pravnomočni sodbi ugotovilo, da je, citiram: »Posrednik pri nakupu Riedl Janezu Janši prek posrednika in osebnega prijatelja Janeza Janše Zagožna obljubil 900 tisoč evrov stranki takratnega predsednika Vlade Janezu Janši, če bo ta poskrbel za to, da bo razpis prilagojen Patrii in bo Patria posel tudi dobila. Riedl je 900 tisoč evrov Zagožnu tudi predal, ker imel soglasje Janeza Janše in Zagožna,« in tako dalje. To je pravnomočna sodba avstrijskega sodišča. Tako da prosim, o teh krivicah se malo zadržite. Enako se je omenjal primer Masleša. Spet grob poseg kolegov v sodno vejo oblasti. Tukaj se spomnimo tistega – ne bom rekla, to več ni bilo podobno parlamentu – cirkusa po Državnem zboru, mrcvarjenja vrhovnih sodnikov. Tukaj se celo zgražajo, kako da Sodni svet takrat ni ustrezno reagiral. Ne da ni ustrezno, seveda ni. Vi menite, da ni preveč, jaz pa menim, da je sramota, da je sploh reagiral, ko je zahteval od sodnika Masleša predložitev dokazila o njegovi izobrazbi. To je bila zame sramota za Sodni svet. Namreč, vi veste, da obstajajo v naši državi institucije, in v kolikor bi imeli en dokaz, da gospod bivši vrhovni sodnik Masleša ni imel ustrezne izobrazbe ali karkoli, bi to lepo prijavili organom pregona. Seveda tega niste naredili in še zdaj si dovolite tukaj politizirati in zavajati ljudstvo. Zakaj torej niste podali ovadbe? Zato ker veste, da da govorite popolne neresnice. Toliko bi mogoče sedaj, da ne bom predolga. Predlog ustavnih sprememb absolutno podpiram. Ali pa, če se zdaj spomnim, ko sem pogledala tudi predsednico Državnega zbora, to je tudi en razlog, ko je politika, vaša bivša, grobo posegla in je predsednica okrajnega sodišča, ki je bila celo ponovno imenovana, sledila volji politike ter je takratno sodnico mag. Klakočar Zupančič nezakonito odstavila. Ugotovilo se je, da ni z ničemer kršila zakona, to je ugotovila tudi etična komisija, ni ji bilo izrečeno niti opravičilo. In takrat tudi ni reagiral, še to bom omenila, ne takratni predsednik Vrhovnega sodišča, tako kot večkrat niso reagirali v prejšnjih režimih, tudi ne generalni državni tožilec. To so težave, ki se jih moramo zavedati. Se pravi, mi moramo za to zagotoviti z zakonom z zakonom pogoje, pa tudi z ustavnimi spremembami, da se politika popolnoma, kolikor je mogoče, umakne iz sodstva in se zagotovijo pogoji za zakonito in transparentno strokovno delovanje,

Novi Sloveniji smo v svojih stališčih vedno jasni in poudarjamo, da potrebuje slovensko sodstvo korenito reformo, ne pa le nekih kozmetičnih popravkov, ki stanja v pravosodju bistveno ne spreminjajo. In to se dogaja že zadnjih 10 let. Večina ostalih evropskih držav je ob spremembi političnega sistema, ob prehodu v demokracijo reformirala sodstvo, mi tega nismo storili. Sodstvo še danes ostaja vase zaprt sistem brez sposobnosti samorefleksije. Že več let, če grem tudi jaz na kakšen primer, Varuh človekovih pravic v svojih letnih poročilih opozarja na vsebinsko slabe sodbe, ki so tudi slabo obrazložene. Vsako tako sodbo izda konkreten sodnik. Sodni svet v takih primerih ne ukrepa, čeprav ima kar nekaj zakonskih pooblastil, od ustavitve napredovanja pa vse do predloga za razrešitev sodnika. Pa se Sodni svet tega ne poslužuje oziroma se ni nikoli praktično tega posluževal. Dejstvo je, da je slovensko pravosodje eden izmed največjih problemov naše družbe. To se odraža v izredno nizki stopnji zaupanja državljanov v institucije pravne države. raziskavi, ki je bila izdelana za države članice EU, je zaupanje javnosti v slovensko pravosodje med vsemi državami praktično skoraj najnižje. V institucije pravne države namreč zaupa celo manj kot četrtina slovenskih državljanov. Zaskrbljujoča je tudi stopnja zaupanja strokovne javnosti v delovanje sodišč, med katero sodijo odvetniki, državni pravobranilci, državni tožilci in drugi, torej subjekti, ki se praktično dnevno srečujejo z delom sodišč, njihovo delo poznajo in ga lahko zato objektivno ocenjujejo. V poročilu Evropske komisije je bilo zapisano: »Uspešen pravosodni sistem je temelj vsake demokracije.« Za Slovenijo bi lahko dodali še kakšen stavek zraven: vzpostavitev pravne države je nujen predpogoj za zagotavljanje delovanja gospodarstva, sociale, se pravi celotne družbe. Zato smo v Novi Sloveniji v okviru ustavnorevizijskega postopka zahtevali reformo delovanja Sodnega sveta. Spomnim se primera, ko je bila na mesto višjega sodnika s strani Sodnega sveta predlagana zunanja kandidatka, čeprav je imela po mnenju Upravnega sodišča okrožna sodnica boljše pogoje. Pa ni bila imenovana. Zato do sedaj v bistvu ni bilo mogočih nobenih premikov na strani zagotavljanja in zaupanja v pravno državo. državo. V Novi Sloveniji smo v bistvu dosegli naslednje premike. Državni zbor bo moral svoje člane Sodnega sveta imenovati z dvotretjinsko večino. Državni zbor pri imenovanju svojih članov Sodnega sveta ne bo več vezan na predlog predsednice republike. Sodni svet predloga za imenovanje sodnikov po ustavi ne bo mogel določiti brez članov, imenovanih s strani Državnega zbora. Zakon o sodnem svetu, ki ureja njegove člane in delo, bo moral biti sprejet z dvotretjinsko večino, to pomeni z opozicijo. Krčevito nasprotovanje temu predlogu s strani Sodnega sveta ter Slovenskega sodniškega društva že kaže, da naše rešitve za njihov sistem pomenijo pomembne premike. Verjamem, da se bo pokazalo, da so to pravi premiki in da se bo vendarle po dolgih desetletjih mogoče zaupanje v slovensko pravosodje le začelo dvigovati. Hvala.

Danes imamo temo, ki odpira možnost razprave tudi na skrajne robove nekaterih posameznih stališč, pa vendarle začnimo z dejstvi. Ustavna komisija je konec septembra z 12 glasovi za in petimi proti, da se seveda ve, da niso bili vsi člani Ustavne komisije za to, sprejela stališče o osnutku ustavnega zakona, s katerim bi posegli v 129., 130., 131., 132. in 134. člen Ustave. Predlagane spremembe, za katere nekako navija koalicija, predvidevajo torej, da sodnikov na predlog Sodnega sveta ne bi več volil oziroma potrjeval naš hram demokracije, se pravi Državni zbor, ampak bi jih imenoval predsednik republike, v tem primeru predsednica republike, Sodni svet, ki bi o predlogih za imenovanje sodnikov odločal z dvotretjinsko večino glasov vseh članov, pa bi namesto sedanjih 11 imel 15 članov. To sta zdaj ti dve temeljni nameravani ustavni spremembi.

sodniki, prej so jih imeli šest, zdaj bi jih imeli pač osem. Člani Sodnega sveta bi bili izvoljeni za dobo šestih let, ne bi mogli biti več ponovno voljeni, predsednika pa bi izmed sebe volili za dobo treh let. In pa še, da bi ta Sodni svet urejal še poseben zakon. Mi se seveda strinjamo, da ne bo nikakršne pomote, da je neodvisno sodstvo temelj demokracije in je seveda de facto neodvisna veja oblasti, se pravi znotraj, logično, sistema zavor in ravnovesij, in naj bi bilo zaupanja [vredno], neodvisno, nepristransko sojenje brez nepotrebnega odlašanja. Mi smo ravno včeraj oziroma jaz sem ravno včeraj postavljal ministrici za pravosodje poslansko vprašanje glede izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Vemo, da je v najmanj 346 primerih do leta 2022 Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo kršenje vsaj ene človekove pravice. Zadnji primer je bil primer zadeva Igorja Bavčarja v začetku letošnjega septembra, kršitev pravice do domneve nedolžnosti. Vsi smo bili takrat verjetno frapirani, ko je takratni pravosodni minister Goran Klemenčič, pazite, še v odprtem kazenskem postopku – eni poslanci se vedno zgražajo, če če mogoče kdaj nanese beseda tudi na kakšen konjunkturni postopek v kazenskem sojenju, ampak takrat je, glejte, pravosodni minister Goran Klemenčič, citiram, takrat dejal v vlogi ministra: »Letele bodo glave, če bo zadeva Istrabenz zastarala.« Če ni to najbolj eklatanten primer nekega pritiska s strani vrha pravosodnega ministrstva na sodnika, potem ne vem, kaj je to pritisk. Ko so kolegi govorili, kako je sploh možno, da je prihajalo do takšnih ekscesov v slovenskem sodstvu se je malo poglabljal tudi v zgodovino naše prejšnje države, pri nas, glejte, ni bil podedovan oziroma prisiljen komunizem, ki ga je Sovjetska zveza plasirala v satelitsko državo, ampak je bil pri nas komunizem samonikel. Samonikel, je izšel iz revolucionarnega boja. In potem je seveda temu primerno bilo tudi sodstvo v rajnki Jugoslaviji. Kolegica iz Maribora je pred tem da se zdaj mi ne bi smeli pogovarjati o nekih upokojenih sodnikih, o Branku Masleši. Glejte, to se meni zdi na nek način dvojno sprenevedanje. Vi zdaj govorite, da je ta sistem imenovanja sodnikov

človekove pravice in so potem tudi napredovali po lestvici do najvišjih vrhov sodne veje oblasti. Tako da še vedno imamo v sodniških vrstah take sodnike, s socialistično mentaliteto.

Definitivno takšen sodnik krni navidezni nepristranskost in neodvisnost, samega sebe kot sodnika in tudi institucije, iz katere prihaja. Tudi se spomnimo tistega nekega mahanja z zastavicami bivšega totalitarnega režima, ki so si ga privoščile ljubljanske sodnice, tudi ne bom zaradi korektnosti nobenega imenoval. Ampak glejte, vse to dejansko resno resno krni ugled samih sodnikov. Tako da potem ti sodniki, ki na tak demonstrativen način, ne vem, izražajo pripadnost ali se jim kolca po prejšnjem režimu, dejansko delajo slabo uslugo tudi svojim kolegom, ki pa si takšnih ekscesov ne privoščijo. Kaj je dejansko, jaz vedno vprašam, ker je vedno nek motiv, ko so določene spremembe, kaj šele ustavne spremembe, za katere vsi nekako pravite, da jih je treba sprejemati s tresočo roko. Prej je kolega Grims dal eno tako dobro prispodobo, da jih boste verjetno sprejemali s tresočimi hlačami zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Jaz se spomnim takrat tudi pravosodne ministrice Katičeve, ki je sama ki je sama že v svoji eri takrat predlagala tovrstne spremembe. Se pravi, da vendarle gre za neko širše ozadje, da vam je verjetno nekako v interesu to spremeniti. Iz Državnega zbora se bo potem, če vam bo pač to uspelo, umaknila razprava o kandidatih za sodnike. Se pravi, karavana v Sodnem svetu bo šla dalje, še bolj tekoče po moji oceni.

da vendarle spoštovani državljani in državljanke vidijo, da ni, kot pravite, unikum, redek primer tega imenovanja oziroma navidezne politizacije pri imenovanju sodnikov. Nemška ustava, jaz verjamem, da pravnice po izobrazbi v Državnem zboru poznajo nemško ustavo, ki opredeljuje, da sodniške kandidate imenuje zvezni pravosodni minister in 32-članska komisija, zdaj pa pazite, pri čemer polovico članov te 32-članske komisije izbere nemški parlament, drugo polovico pa seveda deželni pravosodni ministri, torej pol, pol, pa nihče v Nemčiji nemškim parlamentarcem potem ne odreka možnosti razprave o kandidatih za sodnike, še manj pa da bi kdo dejansko govoril, da gre za politizacijo pri imenovanju sodnikov. Jaz verjamem, še enkrat poudarjam, prava vešči poznate tudi nemško ustavo in urejanje tega področja, imenovanja sodnikov, in tam jaz še nisem slišal nobene hektične razprave, da bi nekdo govoril o politizaciji. Kaj je še pomembno povedati pri Sodnem svetu? Njihova samorefleksija oziroma vedno neoporečna strokovna izbira kandidatov je tista, ki naj bi jih vodila, ampak žal vedno ni tako.

menim, da bo ta monolitna struktura, ki se zdaj hoče seveda z ustavnim zakonom spremeniti, s takšnimi ustavnimi spremembami dokončno zacementirana. Kaj to pomeni? Da bo sistem imenovanja na liniji Sodni svet vizavi predsednice republike hermetično zaprt, seveda bo pa zaprt na škodo slovenskih državljanov, ki se jim bo še vedno sodilo v imenu ljudstva. Zdaj pa pazite ta paradoks. A predstavniki tega ljudstva tukaj v Državnem zboru ne bomo več imeli niti možnosti

se, kot rečeno, ta monolitna struktura hoče dokončno zapreti. Samo še za zaključek. Mislim, da je o tem govoril že kolega Tanko, ko je govoril o 132. členu Ustave Republike Slovenije, ki ga želite spremeniti v drugem odstavku,

Sodni svet podal predlog o razrešitvi sodnika, o kateri bi se potem ukvarjali v Državnem zboru. Spoštovani! SDS takšnih predlogov res nikakor ne more podpreti. Jaz verjamem, da bo prihodnost našega pravosodnega ekosistema tudi pokazala, da to ni bil pravi pristop. Imamo dovolj drugih problemov, ki bi jih morali reševati, od sodnih zaostankov do anuliranja teh kršitev, kot vidimo, jih vedno detektira ESČP, tako da to definitivno ni pravi pristop. Hvala lepa. Hvala lepa. Imate repliko? Potem vam dajem repliko. Kolegica Tacer, potem pa imate vi besedo kot predlagateljica. Izvolite, replika. me je kolega omenil, da sem dejala, da se ne bi smeli pogovarjati o bivših sodnikih oziroma o gospodu Masleši. To ni res. Nisem tega dejala, pač pa sem dejala, da se tukaj mrcvariti sodnikov, da se ne sme izvajati pritiskov na sodnike, jih žaljivo obdolžiti, ne bom rekla česa, celo v bistvu kaznivih dejanj. Če bi imela SDS kakršnekoli dokaze, bi seveda sprožila ustrezne postopke pred državnimi organi, torej policijo ali državnim tožilcem, česar pa seveda ni storila, ker v rokah ni imela nič. To je bilo politično mrcvarjenje vrhovnega sodnika in to je nedopustno, vse temelječe na nekih insinuacijah in lažeh. Potem pa je tukaj šegovoril o sodnikih z rdečimi zvezdami, ki so znak pripadnosti določeni stranki. Ne vem, katero stranko ste s tem mislili. Gre za vrednote narodnoosvobodilnega boja, ki ga absolutno v Gibanju Svoboda še kako podpiramo, tako da ne vem, koga ste mislili. Tudi sodniki imajo vso pravico, da spoštujejo narodnoosvobodilni boj, pa tudi sodnice, da se za pusta našemijo v pionirke, če jim to paše. Hvala.

v svoji glavi. Vseved. No, jaz ne vem vsega in berem, pa še veliko bom brala. Zato bi morda začela z odzivi na razprave, ki so se odvijale do zdaj, s tem, da preberem en kratek odsek iz delovnega dokumenta služb Komisije EU, Poročilo o stanju pravne države za leto 2023, poglavje o stanju pravne države v Sloveniji. Ta navaja, da nove reforme predvidevajo prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov iz Državnega zbora na predsednika in Sodni svet. To poročilo, ne boste verjeli, bom tudi samokritična, izraža zaskrbljenost glede pomanjkanja jamstev za neodvisnost sodstva. To sem želela izpostaviti, ker mislim, da ravno naše postopanje v tem ustavnorevizijskem postopku izkazuje, kakšne vrste politiki smo in kako iščemo rešitve, na kar sem zelo ponosna. ta pomislek se je nanašal na tisti del našega predloga, ki je bil na začetku, da bi se uvajala preizkusna doba. Ko smo slišali utemeljene, argumentirane razloge, zakaj morda to ni prava rešitev, tako s strani mednarodnih institucij kot strokovne skupine znotraj Ustavne komisije, pri našem predlogu nismo vztrajali. Rada bi pa spomnila še na en stavek v tem poročilu, ki se nahaja malo pred omembo ustavnih reform in mislim, da ilustrira kako drugačne poglede imamo na pravno državo in s tem tudi nekatere današnje problematične argumente s strani stranke SDS, in sicer, to poročilo nas spomni, nas spomni, da se je v bistvu stanje pravosodnega sistema v letu 2022 izboljšalo, ker je bila na primer odpravljena pristojnost ministra za notranje zadeve, da daje navodila policiji v posameznih zadevah. Take res ogrožajoče določbe smo mi imeli v zakonodaji, pa smo jih na srečo odpravili. To absolutno ne naredi nič dobrega za našo pravno državo in za krepitev demokracije. Ampak ja, prebrali smo celo poročilo, slišimo kritike in tako smo tudi naš predlog do zdaj prilagodili. Ravno zato sem rekla, da mislim, da sem ponosna, da smo prišli do te točke, da smo uspeli prilagoditi predlog glede glede na strokovne argumente, potem pa doseči nek širši politični konsenz. In mislim, da je to pripeljalo dejansko do boljše rešitve, kakor smo jo predlagali na začetku. je bilo, da želimo odločanje o imenovanju sodnikov umakniti iz Državnega zbora v neko tajnost. To je bilo rečeno. To ni res. Takšne navedbe moramo izpostaviti. Prvo kot prvo, imenovanje sodnikov ne bo tajno. Ti predlogi, ko bo predsednik republike imenoval kandidata za sodnika, bodo javna informacija. Drugo kot drugo pa je treba izpostaviti, da s tem, ko sam postopek imenovanja sodnikov umikamo iz Državnega zbora, iz Državnega zbora ne umikamo razprave o tem, kako izboljšati pravosodje v Sloveniji in kako priti do nekih pozitivnih rešitev na tem področju, ker se načeloma vsi strinjamo, da imamo še veliko za postoriti. Ravno zato lahko na Odboru za pravosodje obravnavamo različne tematike in smo tudi že v preteklih mesecih imeli razpravo o notranjih in zunanjih sredstvih nadzora sodstva. Poleg tega je predsednica Odbora za pravosodje že izpostavila, da je sodniški trojček, to je tista zakonodaja, ki ureja delovanje sodišč in delovanje Sodnega sveta, zdaj na E-demokraciji, tako da si ga lahko vsi preberejo in je v fazi To so res tisti dokumenti, v katerih lahko podrobno rešujemo nekatere probleme, ki so jih izpostavili v stranki SDS in dejansko so nekateri izmed njih problematični. Tukaj predvsem mislim na izboljšanje delovanja Sodnega sveta, da bo bolj profesionalno, da bo bolj transparentno, da bodo odločitve ustrezno obrazložene in bodo lahko sodno preizkušene. Izpostavljena so bila tudi nekatera vprašanja iz kazenskega postopka. To so vse sicer pomembne debate, ki pa niso in ne morejo biti razlog, da današnja sprememba ustave ni korak v pravo smer.

naj se spremeni Zakon o sodnem svetu, da bo izboljšal delovanje novih ustavnih sprememb. Ampak pač problemi na področju kazenskega postopka ne morejo biti razlog, da ne uskladimo nekih sistemskih sistemskih pristojnosti za to, da bo naš parlamentarni sistem deloval bolj usklajeno in ne bo prihajalo do nepotrebne politizacije in nekega chilling effect, nimam še prave slovenske besede za to, za kandidate, ki se bodo želeli prijavljati za sodniške funkcije. Kot je bilo že v eni razpravi izpostavljeno, danes beseda ne teče o ustavnih sodnikih, govorimo o rednem sodstvu. Zato v bistvu v bistvu izraba tega prostora za debato o Družinskem zakoniku ni bila ravno na dnevnem redu. Da pogledam, če sem še karkoli mislila. Aja, zadnja stvar je pa glede politizacije, ki se problematizira. Vidim, da ljudje ne marajo te besede, ampak neko sporočilo, ki sem ga jaz mislila s tem [podati], je enostavno to, da se ne odpira nekih nestrokovnih debat, ki temeljijo na nekih osebnih anekdotah, zgodbah, frustracijah posameznih politikov, da se te zgodbe ne odpirajo v postopku imenovanja specifičnega kandidata za sodnika v tem postopku, ampak da se preveri tisto, kar je pomembno, da bomo imeli dobre kandidate in to, da je postopek pravilno izveden, da je postopek v Sodnem svetu, kot je predpisan z ustavo in zakonom, kredibilen, legitimen, legalno narejen,

mislim, da so take debate pomembne, kljub temu, da vse niso bile na dnevnem redu, zato da lahko skupaj iščemo rešitve na tem področju. Hvala.

Postopkovno. Boste povedali, kakšen postopkovni predlog imate. Izvolite. če se razpravlja o predsednici države in o njenih izjavah, je to še kako povezano s tistim, kar danes obravnavamo, zlasti če gre za imenovanja, ki jih ona opravlja na neki funkciji, kajti zdaj ji dajete še dodatna imenovanja. Jaz upam, da je to razumljivo, prosim pa, da to objasnite tudi gospe, ker ji očitno ni, žal. Moram reči, da vas nisem prav dobro slišala, ampak nekaj je bilo, da moram nekaj objasniti, tako da verjamem, da ste že vi objasnili. Sicer pa to ni bilo postopkovno, tako da gremo naprej. Kolega Jožef Lenart, izvolite, imate besedo, za njim pa Jožef Horvat. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Na vidiku so torej spremembe ustave, in sicer Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. ustavnega zakona. Nekateri ustavni pravniki, nekateri pravni strokovnjaki, tudi s tujimi nazivi, tudi z doktorati znanosti iz tujine, iz pravnih univerz iz tujine, dejansko takšni takšni zadevi, kot jo delamo danes, pravijo takole. Navajam gospoda Ernesta Petriča, ki je pred nekaj leti povedal, da je seveda spreminjanje ustave mogoče, ampak da je lahko zelo delikatna zadeva, zato ne gre hiteti, ampak se je treba sprememb lotiti vedno z globokim razmislekom in s tresočo roko. Prav takšnega mnenja je tudi Matej Avbelj, prav takšnega mnenja je recimo ustavni pravnik Jurij Toplak, se pravi, v tej strokovni komisiji, ki je bila pač sestavljena. Teh, ki pa so proti hitrim spremembam ustave, dejansko ta moment ni. Vsi vemo, kdo je Ernest Petrič, bil je tudi svetovalec prejšnjega predsednika države,

v obravnavi, kot smo slišali, začetek postopka za spremembo ustave, ki se dotika imenovanja sodnikov na sodišče v Republiki Sloveniji, po navedbah predlagatelja pa gre za depolitizacijo imenovanja sodnikov. gre za depolitizacijo imenovanja sodnikov. Ali je to tretja ali četrta depolitizacija letos? Depolitizacija Policije, depolitizacija RTV, depolitizacija Kmetijsko gozdarske zbornice, sedaj pa depolitizacija imenovanja sodnikov. sodnikov. Če smo odkriti in si želimo, da bi sodišča in sodniki postali še bolj avtonomni in neodvisni, če bi seveda imeli cilj, da bodo sodišča in sodniki bolj učinkoviti, bolj pošteni in seveda bolj transparentni, da bodo sodbe javne in tako naprej, potem bi se jaz lahko strinjal s tem, da je to vredno, da se pač našo ustavo nekako tudi popravi.

Torej, predlogi za spremembo ustave nekako dokazujejo nerazumevanje problematike delovanja slovenskega sodstva, kajti četudi

to ne bo imelo niti najmanjšega učinka na poštenost in učinkovitost sojenja v Sloveniji, niti najmanjšega učinka ne bo imelo na to. Torej, če se izrazim tako, da ne bi bil preveč nerazgledan,

da je pač sedaj potrebna neka osvežitev in da nič od tega, kar je bilo napisano leta 1990, 1991, ni dobro, verjamem, da bomo tokrat popravljali imenovanje sodnikov, potem pa bomo šli nekako naprej, seveda

potem še tako mimogrede ukinitev Državnega sveta, to je tudi treba narediti v ustavi, potem seveda postopek imenovanja vlade, no, s tem bi se morda še celo strinjal, pa večina od nas tudi, potem pa seveda še poseg v ureditev volilnega sistema in tako naprej. Kaj pomeni to, kar smo slišali? Nekaj od tega, nihče si ne more zatiskati oči, je tudi v smeri, da pridete na koncu do kakšne koristi, da bi se še obdržali nekaj časa v sedlu.

sodb, ki so bile izrečene v Sloveniji na Evropskem sodišču za človekove pravice, potem pa smo nekako prišli do cilja, kar bi morda tudi mene potegnilo, da bi glasoval za. Sedaj pa se bom seveda izjasnil proti. Imam še en navedek, in sicer Mateja Avblja, priznanega pravnika, rednega profesorja na univerzi za evropsko pravo in pravnika leta 2023, kar pomeni neko ime. Tu zraven dejansko ni slišati nobenih njegovih mnenj z vaše strani. In kaj on pove v svojem navedku? »Če naj ustava ne postane administrativni akt ali poljuben politični pamflet vsakokratne ustavne parlamentarne večine, pa naj bo še tako neprincipialna, če naj torej ostane naš temeljni pravni akt v formalnem, vsebinskem in simbolnem smislu, je ustavo treba spreminjati samo, če za to obstajajo najbolj prepričljivi razlogi v javnem interesu.« interesu.« Ali narod želi, da mi spreminjamo ustavo? Ustava je bila v preteklosti že včasih spremenjena tudi tako, da smo dejansko okrog prinesli ali pa zavedli naše volivce, da se nismo držali njihove volje. To je bil recimo vpis proporcionalnega volilnega sistema v ustavo in tako naprej. In sedaj imamo spet želje, da bi popravljali volilni sistem. Zakaj? Zaradi tega, ker se pač nočemo držati odločb, ki nam jih daje ustava, da bi dejansko volilni sistem naredili takšen, da bo imel volivec odločujoč vpliv.

vseh pravnih strokovnjakov, ampak nekako se napoveduje, da tega ne bomo videli. Naredili bomo eno predstavitev mnenj, potem pa bo zadeva šla naprej, kakor ste si jo zamislili. Še enkrat, mislim, da popravki niso dobri in sem se zaradi tega seveda tudi odločil, da bom glasoval proti tem prvim ustavnim spremembam. Hvala lepa.

sodne veje oblasti, o integriteti v sodni veji oblasti, ampak najprej začnimo pri sebi. Najbrž si državljanke in državljani, naši davkoplačevalci, predstavljajo, da bomo tukaj sedeli poslanke in poslanci z ugledom, z integriteto, zato se vračam na kolumno meni dragega gospoda Jana Zobca, ki pravi: »Sodstvo naj gradi svojo avtoriteto na ugledu in ne na formi, ideologiji ukazovanja ter grobi moči, ugled pa naj temelji na argumentativni moči in prepričljivosti, na izpričani neodvisnosti, nepristranskosti ter strokovni in osebni integriteti sodnikov, kratko povedano, na visoki kvaliteti sojenja namesto na slepariji in nategu.« S tem se najbrž vsi strinjamo, kako pa zdaj to zapisati v ustavo? Ali je sploh možno? Kako to zapisati v zakonodajo? Ali je sploh možno? Dejstvo je, da je osebna integriteta navzven izražena skladnost posameznika, kjer so misli skladne z besedami in dejanji. Po domače včasih pravimo, človek z integriteto je tisti, ki govori to, kar misli, in dela tisto, kar govori. Nivo osebne integritete je določen s stopnjo, do katere smo trdni v svojih prepričanjih in prevzamemo odgovornost za tisto, kar naredimo ali povemo. Kar zadeva Sodni svet in razmišljanja ter razprave, ki smo jih imeli tudi znotraj naše strokovne javnosti in znotraj Nove Slovenije, moram reči, da bi si osebno zelo želel, da bi tudi v Sloveniji imeli neke vrste Odbor 255. Veste, o čem govorim? Odbor 255 je definiran, konstituiran z 255. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije, uveden pa je bil z Lizbonsko pogodbo in deluje od marca 2010. Na nek način je zelo striktno sito za kandidate za Sodišče Evropske unije in Splošno sodišče EU in tako naprej. Na nek način je strah in trepet kandidatov. Kandidati iz različnih držav, žal tudi iz Slovenije, imajo z njim, bom tako rekel, slabe izkušnje ali pa mi, Državni zbor, imamo z njim slabe izkušnje, ker smo tja poslali ljudi, za katere je Odbor 255 ocenil, da niso v redu. Gre preprosto za to,

S tem odborom bi preprečili, da bi politika v državah članicah EU za sodnike Sodišča EU predlagala njim všečne kandidate mimo meril, ki so pomembna za dobro delovanje Sodišča EU. To je ključno. Tu lahko besede spremenimo in namesto EU rečemo Slovenija. In še mimogrede, odbor ima sedem članov, ki so izbrani med nekdanjimi člani Sodišča in Splošnega sodišča, člani najvišjih nacionalnih sodišč in priznanimi pravniki, od katerih enega predlaga Evropski parlament. Potegnemo lahko neko analogijo s Sodnim svetom, ampak, kot rečeno, ne da se tega kar tako preslikati ena proti ena. Kar pa je pomembno, je to, da kandidate ta sedemčlanski odbor, Odbor 255, presoja po merilih, ki so nekako razvrščena v šest skupin. To so pravne veščine kandidata, njegova profesionalna kariera, sposobnost opravljanja sodniškega poklica, sposobnost dela v mednarodnem okolju, jezikovne veščine in nedvomna neodvisnost od nacionalne vlade ter integriteta. Spet smo pri integriteti in krog je sklenjen. Odbor ne izbira kandidatov, ne izbira, ampak preuči primernost predlaganih kandidatov z namenom, da so člani Sodišča EU najbolj profilirani evropski pravniki. Kako lepo se da potegniti analogijo s slovenskim sistemom. In te kriterije, teh šest skupin kriterijev za presojo kandidatov, mislim, da bi moral ponotranjiti tudi naš Sodni Sodni svet, ki ga bomo, če bodo te spremembe ustave sprejete in če bo Državni zbor z dvotretjinsko večino dejansko potrdil tudi zakon, ki ureja Sodni svet, da bi takrat nek novi sodni svet z novo sestavo, z novimi pravili o transparentnosti, profesionalnosti in tako naprej, pravzaprav moral spoštovati te kriterije, enako kot kot Odbor 255. In še nekaj, s tem zaključujem. Želim si, da bi bile te spremembe ustave, če bodo sprejete, implementirane sinhrono. Kaj to pomeni? Določb je veliko, sprememb je veliko, odprli smo tudi, kar predlagatelji prvotno niso, 131. člen ki govori o Sodnem svetu. Sinhrono pomeni, da se vse spremembe dejansko uvedejo istočasno, ne da bi recimo sodnike imenoval predsednik oziroma zdaj predsednica republike,

gre pravzaprav za vsebinsko bistveni spremembi. 130. člen, naj ponovim besedilo spremembe: »Sodnike imenuje predsednik republike na predlog Sodnega sveta.« Ta sprememba, torej sprememba 130. člena, zares bistveno spreminja sedanjo ureditev, ko smo sodnike imenovali v Državnem zboru. Gre torej za nek nov način določanja razmerij med vsemi tremi vejami oblasti, med sodno, izvršno, kamor sodi šef države, predsednik republike oziroma predsednica republike, Gre torej za to, da se bo Državni zbor odrekel delu svojih pristojnosti na področju imenovanj in kadrovanj. Te pristojnosti se prenašajo na šefa države. Tisti, ki spremembi nasprotujete, ji nasprotujete zato, ker na vidike gledate pretežno z nekim političnim pogledom. Zakaj bi se Državni zbor odrekel svojemu kadrovskemu vplivu? v razpravi sem slišala, da se teh sprememb lotevamo zelo hitro, da se ustavnih sprememb lotevamo prehitro, kar se tiče imenovanja sodnikov, menim, da se pravzaprav teh sprememb ustave ne lotevamo nič kaj hitro, temveč da sledimo zgolj zornemu kotu ustavnopravne stroke, ki si to spremembo želi praktično zadnjih 32 let in so bili že večkrat poskusi, da bi se imenovanje sodnikov v ustavi uredilo tako, kot je bilo to predlagano v podvinski ustavi leta 1990. Skratka, da bi se uredilo točno tako, kot je zdaj predlagano besedilo, in da bi se s tem sledilo tudi ustavnim ureditvam imenovanja sodnikov v drugih evropskih primerljivih državah. Vsebinsko najpomembnejši razlog, zakaj je treba imenovanje prenesti iz parlamenta na predsednika oziroma predsednico republike, je v tem, da je trenutna ureditev takšna, da je odločitev Državnega zbora glede imenovanja sodnikov pravzaprav diskrecijska. Vezana je torej izključno na politične premisleke, kar je neustrezno stališče evropskih pravnih standardov. Zato odločitev tudi ni obrazložena in neizbrani kandidati v bistvu v tem postopku nimajo možnosti uporabe pravnih sredstev zoper takšno odločitev, če niso izbrani, imenovani. Gre torej za popravljanje anomalije, ko se imenovanje sodnikov znotraj parlamentarnega postopka praktično zelo hitro spremeni v težkokategorni politični spopad. Še zlasti to velja za tiste kandidate za sodnike ali celo sodnike same, ki so bili kakorkoli in kadarkoli udeleženi v postopkih, vezanih na eno konkretno politično stranko, to je na kolege iz SDS oziroma na njihovega prvaka. Ti kandidati za sodnike oziroma sodniki so po avtomatizmu v teh postopkih vedno takoj osebno diskvalificirani in takoj tudi osebno blateni in se v postopku teh diskvalifikacij v Državnem zboru niti ne morejo braniti. Drugič, zgodovinsko znano dejstvo je, da je naš način imenovanja sodnikov v evropskem pravnem prostoru unikum in takšen je zgolj in samo zaradi političnega razloga, vezanega na čas sprejemanja ustave in vezanega na pristojnosti, ki se jih je takrat dodeljevalo eni konkretni osebi, ki je v tistem času zasedala mesto predsednika države oziroma predsednika predsedstva, to je bil Milan Kučan. Naj še enkratizpostavim, takratna politična večina v državnem zboru oziroma v takratni skupščini je zaradi te konkretne osebe, ki je bil na mestu šefa države, ki je bil tudi večinsko izvoljen s strani ljudi, v ustavi omejila praktično vse pristojnosti, funkcije predsednika republike. To je bila neke vrste sui generis lustracija te funkcije. In tudi zaradi tega personalnega razloga žal v takratnem političnem miljeju niso razmišljali široko o državi, široko o ustavnopravnih vidikih države, o tem, da bi bila naša ustavna ureditev tudi na tem področju čim bolj sozvočna s primerljivimi evropskimi državami, po katerih smo se že takrat skušali zgledovati tudi na področju ustave. Tudi Tudi zato je danes čas, da to popravimo, da se vrnemo k izhodiščem, k osnutku in osnovnemu predlogu ustave, to je k tako imenovani podvinski ustavi, in da predsednik republike oziroma predsednica republike imenuje sodnike. Naj povem, da smo dobili še eno vsebinsko spremembo Ustave, s katero se jaz osebno strinjam, to je 131. člen, predlog so oblikovali kolegi v Novi Sloveniji, in sicer gre za spremembo glede sestave Sodnega sveta, ki je ključni imenovalec sodnikov. Sama pravim, da se s tem strinjam, tudi zato, ker v bistvu obstaja ta strah, da bi bil predsednik republike tisti, ki bi imel izrecno pravico imenovanja in poseganja v imenovanje sodnikov, s tem pa bo omejena. Krepila se bo vloga Sodnega sveta, s tem se krepi tudi avtonomija sodne veje oblasti. Predsednik republike v skladu s tem členom ne bo mogel kar presojati, ali kandidati izpolnjujejo objektivne kriterije za imenovanje za sodnike in nikakor ne bo mogel presojati njihovih strokovnih odlik. To bo tema Sodnega sveta, torej tudi soglašam s 131. členom, ki so ga predlagali v Novi Sloveniji. Ob tem so kolegi v Novi Sloveniji dodali še en zame pomemben amandma. Naj ga preberem. »Sodni svet ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.« Tudi sama temu amandmaju ne nasprotujem in z argumenti, ki so jih tudi danes v razpravi nanizali kolegi iz Nove Slovenije, se v bistvu strinjam. Namreč, pomenljivi se mi zdijo vsi ti pomisleki sodniških združenj o tem, da pa sestave Sodnega sveta ne bi spreminjali, da se tega ne bi dotikali, Zakona o Sodnem svetu, nekako bi pustili zadeve na miru. Menim, da je prav, da to revidiramo in da tudi Sodni svet postavimo na neko transparentno linijo in zato se strinjam s kolegi, ki so to predlagali. Naj ob koncu še dodam, kaj je pravzaprav bistvo predlaganih sprememb. Po moji oceni je bistvo predlaganih sprememb v opolnomočenju države glede ustavne razmejitve pristojnosti med posameznimi vejami oblasti, zagotovitvi ustrezne avtonomije sodni veji in tudi to, da v sodno vejo pridobimo najboljši kader z najvišjo možno stopnjo osebne in profesionalne integritete. Ta sprememba glede imenovanja sodnikov, torej vprašanje prenosa imenovanja iz parlamenta na predsednika republike oziroma predsednico republike, pa je, in to se mi zdi ključno, za Državni zbor po 32 letih v bistvu neke vrste zrelostni izpit iz osnov ustavnih ureditev, predvsem pa se mi zdi zrelostni izpit iz demokracije. Hvala.

Tacer! V današnji razpravi je bilo že veliko govora o vsebini, pravzaprav pa smo na točki dnevnega reda z naslovom Predlog o začetku postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije. V naši 32-letni zgodovini je bilo teh sprememb 11, vsaj toliko sem jih naštel v Uradnem listu, ena izmed teh je bila tudi zapisana pravica do čiste pitne vode. Tudi v koalicijski pogodbi jevladna koalicija zapisala, da bodo dosledno spoštovali to ustavno zagotovljeno pravico. Pa samo malo skočimo v preteklost. Ta pobuda je bila na primer dana v Državni zbor aprila 2015, sicer že predhodno, tik pred volitvami, torej devet mesecev po volitvah leta 2014, ta vaša pa le pet mesecev po volitvah, torej 26. septembra lansko leto. leto. Zakaj se tako mudi? Pravzaprav nam je odgovor podala predhodna razpravljavka, ki je dejala, da si stroka že 32 let obeta te spremembe. Torej, tista stroka pravosodja iz leta, recimo, 1991, ki je bila ista stroka v letih 1985, 1980, 1975, 1970, torej v bivšem totalitarnem režimu, ki je masovno kršil človekove pravice. Mislim, da to vse pove o vsem. Nenazadnje so sopodpisniki teh sprememb iz Levice, ki zagovarja socializem, ki zagovarja bivši sistem, potem so sopodpisniki Socialni demokrati, ki so seveda tudi večkrat izjavili, da so ponosni nasledniki komunistov, in potem je prišla Svoboda, nova stranka z največ poslanci in poslankami, ki pa jih bo v naslednjem mandatu za cirka 80 % manj v tem parlamentu. Posledice pa bomo trpeli vsi državljani in državljanke. Žal pa se naše sodstvo ne bo nič spremenilo. Zdaj pa bom tudi jaz malo kršil dnevni red, kot ste ga vi, poslanci in poslanke, ki ste vsebinsko že razpravljali o teh spremembah, govora je bilo o Sodnem svetu. Pa poglejmo malo v zgodovino. Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Masleša, je leta 2022 dejal: »Sodni svet je podlegel podtikanjem v nekaterih medijih.« Torej, predsednik Vrhovnega sodišča je Sodni svet obsodil, da je podlegel podtikanjem. In vi Sodnemu svetu zdaj dajete pravico, da bo sam za zaprtimi vrati volil oziroma imenoval sodnike. Tukaj mislim, da bi morali zvoniti vsi alarmi. Potem poglejmo december 2010, Sodni svet po zaključnem postopku kandidature istega gospoda Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča poziva sodnike ter vse druge subjekte v sodstvu in pravosodju, da se vzdržijo spornih in nesprejemljivih ravnanj ter na tak način ohranijo in zavarujejo dostojanstvo, integriteto in neodvisnost sodnikov in sodstva. Šlo pa je za to, da je tudi kakšen sodnik v tistem času, ko je bila kandidatura javna, ko se je o njem razpravljalo v Državnem zboru, pač napisal kakšno kritiko. Predstavljajte si zdaj, da bi Sodni svet naredil isto. Glej, lepo boš govoril o tem sodniku, lepo nas boš podpiral in bo vse lepo, imenovan boš v funkcijo za nedoločen čas, v trajno funkcijo. Že samo iz teh dveh vsebinskih razlogov jaz tega postopka za začetek spremembe ustave ne morem in ne bom podprl. In za zaključek, nenazadnje je tudi gospa predsedujoča Odboru za pravosodje, ki zdaj odhaja iz dvorane, dejala, da je bila lanska pobuda Sodnega sveta glede zjasnitve gospoda Masleše sramota za Sodni svet. Ja pa vi bi morali prvi glasovati proti tem ustavnim spremembam, če govorite, da je to sramota za Sodni svet! Pridružite se nam in glasujte proti. Hvala. Zgolj na kratko. To, da je Sodni svet podlegel medijem, ni podlegel medijem, pač pa takratni politiki, vaši politiki divjanja tukaj po Državnem zboru. Sodni svet je takrat zahteval potrdilo, dokazilo o izobrazbi gospoda Masleše, kar je bilo zame sramota, ker za to obstajajo ustrezne institucije in ne bi smel podleči pritiskom

Mogoče samo par besed na kratko o depolitizaciji. Nekaj je bilo govora o tem, danes predvsem veliko očitkov iz desnih tribun. Jaz sem daleč od tega, da bi bil zagovornik neke splošne depolitizacije, ravno obratno, politično je, po moji oceni, verjetno najbolj bistvena stvar vsake družbe. Politična dejanja niso samo dejanja, ki se dogajajo v Državnem zboru, ampak se dogajajo, ne vem, ko grejo ljudje protestirat, ko grejo ljudje zagovarjat pravice živali, v živali, v bistvu kakršnokoli dejanje v vsakdanjem življenju, ki daje neko sporočilo, je politično in mislim, da moramo to kot družba vedno gojiti. Bi pa

Ta freska je nastala zaradi tega, da bi mestne svetnike takrat ves čas opominjala na to, kaj so značilnosti dobre vlade in kaj so značilnosti slabe vlade. Nekdo od poslancev opozicije je govoril, kako vse povprek depolitiziramo Policijo, RTV in ne vem še kaj, zdaj celo sodnike, pa bi rad spomnil ravno na to alegorijo. To, o čemer smo govorili na začetku mandata, to, kar so bile kritike v zadnjih dveh, treh letih v tej državi, so bile ravno kritike tega, kaj vlada ne sme početi, se pravi slabih stvari. Policija je bila politizirana, RTV je bil politiziran, zgodil se je zelo agresiven in sovražen vdor vladajoče politike na RTV in to so procesi, ki jih je seveda treba vrniti nazaj. Dovolite avtonomijo subjektom, ki morajo imeti avtonomijo. Zato smo govorili o depolitizaciji in zato se lahko govori seveda tudi na nek način o depolitizaciji procesa imenovanja sodnikov ob današnjem predlogu za začetek ustavnorevizijskega postopka, ker, in to sem poudaril že v stališču, načeloma ta država v svoji 30-letni zgodovini ni imela težav z imenovanjem sodnikov. Mislim, da se je večina tistih primerov, ko Državni zbor ne bi potrdil katerega od predlogov Sodnega sveta, zgodila po nekem dogodku v časovni premici te države, ko je

Od takrat dalje se je začela razprava v Državnem zboru vsakič, ko se je nekdo, ki je bil kakorkoli udeležen v teh postopkih, prijavil za kakšno sodniško funkcijo. Ta razprava ni bila razprava, kako izboljšati slovensko sodstvo, ta razprava je bila, kako na najbolj brutalen in nizkoten način v bistvu vreči en velik črn madež na ljudi, ki delujejo v sodnem sistemu. To je nekaj, kar nima prostora v Državnem zboru. To je bistvo današnje razprave in predloga, ki smo ga vložili v koaliciji, za katerega smo vsi stali pred volitvami, za katerega verjetno vsi stojimo že desetletja in h kateremu se pridružujejo celo v Novi Sloveniji, sodeč po današnjih stališčih. Samo za to gre. Za nobeno jemanje bistvene pristojnosti Državnemu zboru, ker, kot sami ugotavljate, to je vaš argument, je v bistvu Državni zbor redkokdaj sploh zavrnil kakšnega sodnika. Takrat, ko ga je, to pa jaz trdim, je pa bilo zlonamerno in ne temelječ na kriterijih, ki jih je recimo omenjal gospod Horvat, če bi vlekli paralelo z Odborom 255, ampak zgolj kot nek maščevalni ukrep sodnikom oziroma tistim, ki so sodelovali v sodstvu, ki so bili vpleteni v številne in zloglasne procese, v katerih je bil udeležen Ivan Janša. S tega vidika še enkrat, nimam nobenih zadržkov za potrditev tega predloga. Mislim, da je prav, da naredimo ta korak. Kot država živimo s to anomalijo že dlje časa, lahko bi z njo živeli še naprej, ampak na žalost smo se v zadnjih dveh letih oziroma treh letih naučili, da nikoli nismo varni pred slabo oblastjo. V takšnih primerih pa je prav, vsaj če govorimo o delitvi oblasti, da imajo tiste, ki so, bom rekel, najbolj konstitutivne, se pravi

Hvala za besedo. Mnogi ste zdaj zelo lepo že sami povedali, kaj je bistvo te zgodbe, da se želi na funkcije še naprej imenovati ljudi, ki so očitno dokazano kršili človekove pravice. Seveda, če se o tem spregovori v Državnem zboru, vam gre to na živce, ker so to vaši levičarji, zaradi tega boste to dali tam daleč predsednici, da bo to potekalo daleč od oči ljudi. To je vsa ta zgodba. Tista dvotretjinska večina, na katero se nekateri izgovarjate, kot da je to ne vem kakšen dosežek. Veste, s tem je pa v praksi v Sloveniji takole, čisto realno gledano, kar jaz opazujem te dvotretjinske večine, ko gre za kadrovanja, se je praktično brez izjeme to končalo s tem, da je desna stran v korist Slovenije popustila in na koncu dobiš same levičarje skozi tako sito. Se pravi, če imaš dvotretjinsko večino, je to garancija za to, da je vse skupaj potem en ekstrem levega, kar dobiš na koncu kot koncentrat na katerikoli instituciji ali pa pri kateremkoli imenovanju. Tistim, ki pri tem držite štango, se čudim ali pa moram reči, da zelo obžalujem, ravno zaradi tega, ker gre za Slovenijo. Tak predlog, ki je pred nami, je očitno samo s tem namenom, da se pač prikrije, če se imenuje napačne ljudi, da to poteka daleč od vsega, da se to skrije ljudem in da se seveda ohranja znotraj pravosodja vse tisto, kar vsi dobro veste in kar vsi dobro vemo, da ni dobro in da ni prav. To so mnoge kršitve človekovih pravic, mnoge zlorabe procedure, o nekaterih sem danes že govoril, o nekaterih je odločalo Ustavno sodišče takrat, ko je bilo še vredno tega imena, jih tudi soglasno opredelilo kot kršitve človekovih pravic od prve do zadnje črtice, piše celo v njihovih obrazložitvah, tako da če kdo o tem dvomi, se lahko sami prepričate, glede na to, da ste zdaj to spet veselo tolmačili po svoje. In kaj je potem tisti trik, ki se uporablja? Kadar pravosodju nekaj ne paše, se ta zadeva potegne toliko časa, da zastara, da potem brezvestni ljudje lahko še naprej udrihajo po tistemu, ki nikoli ni bil dokazano kriv, ki je bil celo oproščen, da je bog vedi kaj kriv in bog vedi kaj naredil. To je v resnici ozadje te zgodbe. Se pravi, čista zloraba prava, čista zloraba procedure in seveda politizacija pravosodja. Če bo to sprejeto, potem bog se usmili naše domovine Slovenije.

demokratična in pravna država. Kar se tiče ugleda sodstva … O, gospod Grims odhaja s svojimi slikami, hvala bogu, saj jih ne potrebujemo. Kar se tiče ugleda sodstva, bom povedala tako. Drugi dve veji oblasti imata veliko za opraviti pri tem, kakšen je ugled sodstva, predvsem spoštovanje sodnih odločb in pa sprejemanje sodnih pošiljk s strani predstavnikov drugih dveh vej oblasti. Danes sem v razpravah slišala, da stanje v sodstvu naj ne bi bilo dobro. Seveda ni najboljše, vedno je lahko še boljše, tudi jaz menim, da bi bilo stanje v sodstvu mnogo boljše, če bi imelo sodstvo takšne pogoje za delo, kakršne si zasluži. Ne vem pa, če si je kdo od poslancev opozicije oziroma poslancev SDS pogledal letna poročila slovenskih sodišč oziroma letno poročilo Vrhovnega sodišča, kjer statistični podatki vseskozi nakazujejo, da se stanje v sodstvu izboljšuje in sodni zaostanki že davno niso več problem. Tako da je govorjenje o tem, kako se čaka in čaka na pravico, danes nekaj povsem drugega kot govorjenje o tem pred leti. Sodni zaostanki niso več takšen sistemski problem, kot so bili. Strinjam pa se, da se je na neugledno stanje v sodstvu treba odzvati, in sicer prvič, s spremembo ustave glede imenovanja oziroma izvolitve sodnikov, to kar počnemo sedaj, drugič, z ustreznim plačilom za sodniško delo, kajti materialna neodvisnost sodstva je neposredno v korelaciji s sodniško neodvisnostjo kot tako, in tretjič, s spoštovanjem sodstva, predvsem s strani drugih dveh vej oblasti. Ima pa tudi sodna veja oblasti sama dolžnost, da si zgradi ugled. Zdaj bom pa samo še zavrnila neke argumente nekaterih pravnih strokovnjakov, ki zavračajo ustavno spremembo in kar sem zasledila v določenih člankih. Recimo, ti strokovnjaki pravijo, da sodstvo črpa svojo legitimnost iz zakonodajne veje oblasti. To je neumnost, to ni res. Sodstvo črpa svojo legitimnost, prvič, najprej iz strokovnosti, in drugič, iz ljudstva kot takega, ljudstva kot prvega oziroma edinega nosilca oblasti, se sodbe res sprejemajo v imenu ljudstva, pri čemer pa je ljudstvo inkorporirano ne samo v Sodnem svetu, ker je del Sodnega sveta voljen v Državnem zboru, ampak tudi v institutu predsednika oziroma predsednice republike. Potem je drugi argument, ki naj bi pričal proti tej ustavni spremembi, da je treba zavarovati notranjo neodvisnost sodnikov. Ne vem čisto točno, kaj je s tem mišljeno, ampak kako naj se to zagotovi brez zunanje neodvisnosti sodnikov? Ker ta argument zame zelo očitno temelji na zahtevi po tako imenovani lustraciji v sodstvu v tako imenovanih postkomunističnih družbah in kaže resnično tudi pri teh pravnih strokovnjakih na nizko stopnjo duha v družbi, ki je maščevalna in revanšistična, ne pa razsvetljena in svobodna. Mi si pa želimo razsvetljene in svobodne družbe.

jaz verjamem, da bodo njihove izkušnje bolj pozitivne kot negativne, vedno se je pa treba zavedati, da v sodnem postopku vedno nekdo izgubi, če ne pride do dobre poravnave za obe strani. Vedno je nekdo tisti, ki izgubi, in tisti, ki zmaga. In potem še en argument – z izvolitvijo sodnikov v Državnem zboru se sodna oblast ljudstvu približuje. Tudi to je neumnost. Sodna oblast se ljudstvu približuje zelo neposredno na javnih, pa tudi nejavnih narokih za glavno obravnavo. Mogoče bi še to povedala. Komentiranja posameznih sodnih postopkov bi se moral vsak poslanec z vsaj kančkom integritete izogniti. Zakaj? Zato, ker poslanci niso sodniki, ker nimajo pravnega znanja in s tem se spodkopava strokovni ugled strokovni ugled samega sodstva, in tudi zato, ker je to neposreden pritisk na sodnike. Jaz seveda zelo pozdravljam to ustavno spremembo, sama bom z veseljem pritisnila za, da bomo končno živeli v državi, kjer so tri veje oblasti med seboj ločene, tako kot je tudi treba. Čakam še na tako spremembo pri imenovanju ministrov in ministric. Hvala lepa.

kritike SDS bom povzela samo še eno, do katere se ni še nihče opredelil, in ta se tiče strokovnjakov, ki jih zdaj navajajo, ko smo imeli že najmanj tri ustavne komisije na to temo,

svojega kandidata za člana v strokovno skupino, da bodo lahko sooblikovali predlog za spremembo ustave. Tega kandidata niso predlagali, torej niso želeli tvorno sodelovati. Zdaj pa je to odlična priložnost, da navajajo argumente določenih pravnikov, ki bi jih oni želeli v teoriji upoštevati. Skratka, sodelovanje z njihove strani ni bilo izkazano v tem postopku. S spremembo, ki jo danes obravnavamo, če bo sprejeta, bomo, kot sem izpostavila, umaknili odločanje o imenovanju sodnikov iz Državnega zbora in s tem iz vsakodnevne politike. Omogočili bomo, da se lahko v tej drugi fazi imenovanja sodnikov res predsednik republike ali predsednica republike osredotoči na to, ali bo postopek pravilno izpeljan, in doda neko legitimnost v postopku. To že poznamo v zakonodajnem postopku, predsednik republike konec koncev podpisuje zakone. In kot končno, s tem odpravljamo neko anomalijo, ker smo edina država poleg Latvije, ki tak sistem še pozna. Verjetno je razlog, da so se ostale evropske države parlamentarne demokracije odločile, da tak sistem tudi pri njih ne deluje.

niso predmet postopka, ampak mora res iti za strokovno presojo predlaganja kandidatov in potem samo legitimno preverbo, da je vse, cel postopek izveden v skladu z ustavo in zakoni. Torej, po več kot 30 letih obračamo nov list demokratične Slovenije. Vesela sem, da se bo, upam, glede na izkazano podporo ta debata nadaljevala, da bo strokovna skupina Ustavni komisiji predlagala dobesedno vsebino predloga, zaenkrat imamo samo mnenje, usmeritve. Na tej točki mogoče še z naše strani, iz Poslanske skupine Svoboda, zahvala strokovni skupini za tako intenzivno, tvorno in hitro delo. Vztrajajmo na tej dobri rešitvi, da lahko naredimo en korak naprej proti bolj uravnoteženi in delujoči demokraciji. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali jutri v okviru glasovanj. Če bo Državni zbor predlog sklepa sprejel, bo takoj nadaljeval z razpravo o osnutku ustavnega zakona in o stališču Ustavne komisije ter nato še o morebitnih amandmajih k stališču Ustavne komisije. Amandmaje se lahko vlaga do konca razprave o osnutku ustavnega zakona in stališču Ustavne komisije. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.